Зареєстровано 335 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження у нашого колеги Романа Михайловича Зварича. Привітаємо пана Романа з днем народження! І хочу нагадати, що сьогодні ми маємо 30 хвилин виступів від депутатських груп і фракцій. я прошу всі групи і фракції, хто має намір взяти участь в обговоренні, провести запис. Прошу провести запис.

підняттям тарифів на газ, а, відповідно, тарифів на комунальні платежі, фактично є безпрецедентною. Те, що відбувається і в сесійній залі, коли вже майже 30 діб профільний комітет ніяк не може дійти до розгляду питання стосовно мораторію на підняття тарифів на газ. І фактично сьогодні, ми спеціально продивились порядок денний комітету, цього питання знову немає. Я звертаюся до Голови Верховної Ради з пропозицією: є чітка позиція депутатських фракцій і груп, де ми наполягаємо на включенні в порядок денний цього питання. Завтра є засідання комітету. Будь ласка, зробіть все можливе для того, щоб рішення шести голів фракцій і комітетів, які безпосередньо будуть розглядати це питання, було внесено і розглянуто у сесійному залі. Те, що зараз відбувається в цілому ряді населених пунктів, де пробують звалити з хворої голови на здорову і обвинувачують мерів міст у тому, що, виявляється, неподача газу, підвищені тарифи – це є їх проблема, я думаю, що це по меншій мірі є непорядно і безсовісно. Бо всі чудово знають, хто контролює ринок газу. Всі чудово знають, як отримувались Президентом України і його оточенням ліцензії на чергові родовища газу. Всі чудово знають, що відбувається на цьому ринку і хто контролює у тому числі і фірми-одноденки, які спочатку збирають кошти з населення, а населення сплачує майже 100 відсотків по всіх тарифах навіть при цих цінах, а потім ці фірми зникають разом з коштами, а населення роблять винними в тому, що вони не можуть далі розраховуватись за газ. Я думаю, що ті питання, які накопичились у зв'язку з необґрунтованим підняттям цін на газ і тарифів відповідно, це є те питання, яке повинно бути першочергово розглянуто в сесійній залі. Ми маємо цілий ряд законопроектів, які дають можливість врегулювати остаточно це питання і газ власного видобутку направити населенню України. Наша фракція вимагає розгляду цього питання. Дякую. Олег Ляшко, Радикальна партія. Завтра 5 років від початку Революції Гідності. Я і моя команда брали участь в цій революції разом з мільйонами українських громадян. Але що за ці 5 років отримали українці? Замість гідності отримали від влади приниження, приниження бідністю, і це найгірше, що може бути. На вимогу Міжнародного валютного фонду піднімають ціни на газ і тарифи на комуналку, і люди, щоб отримати субсидію, вимушені виписувати Після підвищення цін на газ ростуть ціни на ліки, на продукти харчування, мільйони українців через мізерні зарплати і пенсії не мають можливості і купити ні ліки, ні продукти харчування. На цьому тижні на вимогу Міжнародного валютного фонду вже бюджет будуть приймати. То ціни на газ піднімають, то бюджет приймають – і все заради кредитів МВФ. В мене питання до Президента, до уряду і парламентської більшості. А коли ви будете це робити в інтересах людей? Коли бюджет буде працювати на добробут українців, на збільшення заробітних плат, на перерахунок пенсій, на зниження цін, на відновлення державного контролю за цінами, на зниження вартості продуктів харчування, ліків, зниження вартості і цін на газ? Ви на це не працюєте, тому що замість гідності ви своєю політикою українцям дали приниження. Якщо ви принижуєте людей бідністю, йдіть геть, не принижуйте народ, не принижуйте Україну і в своїй рідній країні, і перед міжнародною спільнотою. Тому наша ключова вимога до бюджету – це збільшення заробітних плат для мільйонів українських громадян, перерахунок пенсій для мільйонів українських пенсіонерів. Два тижні тому ми разом з керівниками інших фракцій і груп зареєстрували проект Постанови про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ. Ми пропонуємо весь газ українського видобутку спрямувати на потреби житлово-комунального господарства, встановити справедливу ціну на газ, щоб люди не платили Минулого тижня віце-прем'єр Кубів присутній при підписанні угоди^ півмільярда доларів китайці отримають замовлення на виготовлення турбін для добудови Дністровської ГРЕС. Замість того, щоб ці замовлення отримав харківський "Турбоатом", провідне вітчизняне підприємство. На мільярд доларів віддають замовлення на французькі вертольоти, Січ" запорізька і десятки тисяч українців працювали і заробляли, і реалізовували це замовлення. Припинення ганебної принизливої сировинної політики влади - це повернення робочих місць в Україну, справедлива ціна на газ, збільшення заробітних плат і перерахунок пенсій, це дасть можливість відмовитися від від кредитів МВФ, не принижувати Україну, не принижувати українців. Я звертаюся до влади: не принижуйте українців бідністю. Ідіть геть! Від "Опозиційного блоку" запрошую до слова Вілкула. Вілкул Олександр Юрійович. Шановний народе України, шановні народні депутати, хочу проінформувати, що півгодини тому закінчилося засідання фракції "Опозиційний блок", на якому з лав фракції було виключено Бойка Юрія Анатолійовича і Льовочкіна Сергія Володимировича. Тепер до нагальних проблем, які у нас є. За останні 4,5 роки нинішня влада підняла ціни на газ для населення майже в 10 разів. Відповідно зросли ціни і на тепло. Керівники "Нафтогазу" почали начисляти собі мільйонні зарплати і мільярдні премі ї. А що отримали прості люди? Чи покращилась якість комунальних послуг? Запитайте про це у жителів Шепетівки, Сміли, Херсона, Сєвєродонецька, Кривого Рога, Одеси та інших міст, де в мінусову температуру було холодно в квартирах, тепло не подавалося в школи, лікарні та дитячі садочки. Що ще отримали люди в результаті того, що влада колосально підняла тарифи? Заборгованість за комунальні послуги вже близько 40 мільярдів гривень, влада відбирає у людей останні гроші нереальними тарифами. Більш того, "Нафтогаз" ще і отримав право відключати за борги цілі міста від тепла взимку. тиску та масштабних протестів людей по всій країні Кабмін зараз прибрав цю норму, але не через те, що турбується про людей, а просто через інстинкт самозбереження. Але існує реальна небезпека, що, як тільки напруга в суспільстві спаде, влада поверне цю норму. Підвищення на 23,5 відсотки ціни на газ, згідно заяви Кабміну, не останнє. В наступному році заплановано ще два підвищення: в квітні, після виборів, і в жовтні. За численними зверненнями людей ми вимагаємо: по-перше, щоб Верховна Рада зобов'язала Кабмін переглянути та відмінити рішення про підвищення ціни на газ. Ми вже подали відповідні проекти постанов; по-друге, вимагаю, щоб голова НАК "Нафтогаз" відзвітував у парламенті; по-третє, вимагаю звіти керівника "Укргазвидобування". Це теж держпідприємство, яке видобуває газ у достатньому обсязі, щоб задовольнити потреби нашого населення і Теплокомуненерго. І ми знаємо, що його собівартість 2 тисячі гривень, а продавати його людям тепер будуть по 8,5. Я звертаюсь до Президента. Пане Президент, знайдіть механізм скасування рішення підвищення ціни на газ. Ми також подали законопроекти не тільки про зниження ціни на газ, а про введення будь-якої заборони на підвищення. Як ми бачимо, собівартість газу цього дозволяє, потрібна лише політична воля. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, я запрошую до виступу Віктора Бондаря, який представить сьогодні позицію групи "Відродження". Прошу. Дякую, шановні колеги. Думаю, що цинізм влади і цей комунальний терор призводить країну вже просто того, що люди шаленіють від всього, що відбувається сьогодні в державі. Ці тарифи непідйомні для населення. За останні чотири роки тарифи на газ і електроенергію піднімалися в 3,5 рази і в 10 разів по газу. Я думаю, що вже вся країна розуміє, що така політика енергетична і енергозбереження призведе до повного колапсу і по суті до банкрутства промисловості і тотального обнищання населення України. В той же час, подивіться на оцей "Нафтогаз України". Зажралися вже, прямою мовою якщо говорити. Зарплати керівників "Нафтогазу України" сьогодні найбільші в Європі. Вони випереджають вже навіть заробітну плату керівника британських, французьких нафтогазових компаній. Про що це говорить? Влада перейшла межу, вона вже не відчуває, що реально відбувається в житті України, в житті кожної української родини. І для них ця вже ситуація стає нормою, вони навіть не звертають уваги на виступи депутатів і депутатських фракцій. Ми два роки назад говорили, що треба ввести мораторій на підняття тарифів і провести аудит енерготарифів. Кілька місяців назад ми про це неодноразово повторювали. Дочекалися півроку підготовки до зими так, що 22 міста в Україні залишилися без опалення. І тільки рішення Президента потрібно було для того, щоб підключити газ. Це говорить про абсолютний розвал адміністративної мережі державних органів влади і урядової команди. Заробітні плати і премії керівники "Нафтогазу" виписують собі по 8 мільйонів доларів і відправляють мамі в Сполучені Штати Америки. Про що це говорить? Вони вже не відчувають, що реально відбувається в Україні і готові за дві години вискочити звідси, і переїхати жити туди, де накопичують гроші. А нам що з вами робити? А я дам відповідь. Шість фракцій в парламенті підписали проект Постанови про зупинення підняття цих тарифів, введення мораторію на підняття тарифів і проведення аудиту енерготарифів. Наші фракції з кожної районної, міської і обласної організації Партії "Відродження" в кожній обласній і міській районні раді підписали звернення до керівників парламенту, до керівництва країни про те, щоб підтримати цей проект постанови, скасувати підвищення тарифів і навести лад в питанні собівартості українського газу і вартості його для українців. Газ українського видобутку сьогодні коштує 70-90 доларів. Чого ви нам пропонуєте його купувати по 300 доларів, хто наживається на цьому? За рахунок українців будуєте собі і купуєте по всьому світу вілли, яхти, отримуєте шалені заробітні плати, премії, яких не бачить ніхто в світі. У Європі таких заробітних плат немає у жодного керівника нафтогазових компаній, ви дозволяєте собі, до речі, таке робити і ще далі піднімати тарифи. ми вимагаємо поставити постанову на голосування і зупинити зростання тарифів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, до слова запрошується Олег Березюк, голова фракції "Самопоміч". Просимо. Олігархічна влада в Україні має свою природу, не дивлячись на слова, якими вона прикриває її. І сьогоднішня політика уряду, і чинної вже влади, проявляється в макроекономічних показниках держави. Як виявляється, внаслідок цього "успіху" (в лапках) управління державою ВВП зменшується з 3,8 до 2,8. Це ознака того, що реальний сектор економіки зупиняється, а цей "успіх" (в лапках) тримається виключно на торгівлі і, до речі, виключно на імпорті, тому що торгівельний баланс країни в дефіциті 62 відсотки. Більше цього, імпорт з Росії збільшився за аналогічний період минулого року на 21 відсоток, ми купуємо навіть вату в Росії. Це успіхи чинного уряду і чинної влади в економіці. Як цей уряд вирішив рятуватися? Через те, що пограбував, як виявляється, бюджет країни, за який він відповідає, кишенями людей. Перше. Грабунок міст. Субвенції на освіту і медицину не доплачуються містам. Роздрібний тариф на паливні матеріали не виплачується містам. Різниця тарифів не виплачується містам, місцеві бюджети фізично грабуються. В які ще кишені заліз уряд? В кишені підприємців, бо саме в цьому бюджеті він планує підвищити податки для підприємців, єдиний соціальний внесок - і вирішити за рахунок підприємців свої проблеми. Що зроблять підприємці? Вони підуть у тінь або закриються, бо не зможуть функціонувати. І економіка ще більше загальмує свій розвиток. І цей самий уряд заліз в кишені звичайних людей, піднімаючи тарифи. Чому? Тому що нічого не зробив для створення якісних ринкових умов, а це збільшення видобутку власного газу, енергоефективні технології людям і "теплі кредити", які б могли реально, а не бутафорно, знизити тарифи на газ. Що робити? Не датися. Не датися мерам, не мовчіть, а протестуйте проти пограбування бюджетів людей. Не датися підприємцям, неможливо піднімати ЄСВ. І беззастережно не датися людям, не дати пограбувати себе. Це сьогодні і задача парламенту, сьогодні, під час голосування за бюджет, показати уряду, що його шлях – це шлях банкрутства держави і банкрутства української людини.

Першим ділом в 14-му році Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк підписав політичну частину Угоди про асоціацію з ЄС. Минулого року парламент прибрав із законодавства позаблоковий статус, який Україні нав'язав Янукович. Ми так само виступали за внесення до Конституції положення про вступ в НАТО. Ми звертаємося до колег, як тільки Конституційний Суд дасть висновок щодо змін до Основного Закону, ми повинні відразу проголосувати за положення про курс в НАТО. Напередодні річниці початку Майдану це буде відповідальний крок парламенту, як доказ наших прагнень до членства в НАТО. Цього тижня матимемо ще одне важливе голосування – прийняття Державного бюджету України. І при його обговоренні важливо не скотитися в яму передвиборчого популізму та демагогії, засипавши захмарними обіцянками та космічними вимогами. Бюджет повинен бути збалансований і реальний, адже дуже легко на словах гарантувати, але не пояснити, звідкіля на це візьмуться гроші. Так роблять тільки безвідповідальні демагоги. Ми переконані, що парламент і уряд мають стати на заваді дешевим обіцянкам у передвиборчий період. Треба мати совість і не робити бюджет заручником передвиборчого популізму. Головним викликом виборів є втримання курсу, вибраного у 2014 році, – це основа стабільної та незалежної країни. Наступне. "Народний фронт" підтримує заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про можливість припинення членства України в Інтерполі в разі обрання її головою колишнього російського розвідника Олександра Прокопчука. Верховна Рада жорстко відреагує на таке призначення. Ми також переконані, що під таким керівництвом Інтерпол перетвориться на організацію, яка займається переслідуванням інакодумців на замовлення диктаторських, авторитарних і тоталітарних режимів. США і ЄС та країни, які поділяють принципи свободи і верховенства права, повинні бути єдині з Україною в цьому. Насамкінець, Служба безпеки України повинна нарешті провести офіційне розслідування щодо Медведчука та надати суспільству повну інформацію щодо діяльності цього кремлівського агента в Україні. Довкола нього концентруються сили антиукраїнського і промосковського реваншу. Медведчук цілеспрямовано послідовно бореться проти української державності. В усіх своїх політичних проектах, на всіх посадах СБУ і інші органи так само повинні розкрити джерела фінансування пропутінських ЗМІ, які неприховано працюють на капітуляцію перед Росією, прикриваючись свободою слова, щоб поширювати брехню. Телеканали NewsOne, "112" та деякі інші давно пов'язують з Медведчуком. Закликаємо силові та інші органи якнайшвидше реалізувати рішення парламенту щодо цих філій російського телебачення в Україні. Слава Україні!

Шановна пані головуюча, шановні колеги, шановні українці! П'ять років тому під час Революції Гідності, річницю якої ми будемо відзначати завтра, український народ беззаперечно обрав євроатлантичний та європейський розвиток України. Сьогодні наш обов'язок – підтримати цей вибір. Тому маємо розглянути ініційовані Президентом України зміни до Конституції стосовно курсу в НАТО і ЄС, щойно відповідний законопроект отримає висновок Конституційного Суду. Тим самим ми захистимо вибір українського народу і відкинемо спроби реваншу. Щодо спроб Кремля організувати такий реванш. Нещодавно Путін прямо заявив про небажання бачити наступним Президентом України Петра Порошенка. Така заява – це яскраве свідчення, що саме Петро Порошенко зірвав плани Кремля із повернення України під контроль Російської імперії. Більше того, подібні заяви – це пряме втручання Кремля у вибори Президента України. Для Росії це звична практика – намагатися маніпулювати виборами в інших країнах на користь своїх кандидатів-агентів. До речі, Росія з таким кандидатом в Україні вже визначилася, навіть назвали його прізвище вустами головного редактора радіо "Эхо Москвы". Наступне. Зараз намагаються роздмухати ще одну зраду стосовно постійного представника України в ОБСЄ Ігоря Прокопчука. З цього приводу українські дипломати вже подали свою думку. У свою чергу я як голова постійної делегації у Парламентській Асамблеї ОБСЄ особисто знаю Ігоря Прокопчука як професіонала, патріота України, який робить все можливе для відновлення територіальної цілісності України і встановлення миру. Не можна оминути увагою і критичну ситуацію, яка була подолана у місті Сміла Черкаської області. Видається, що все це було штучно організовано лише з однією метою не включати опалення у людей, щоб дискредитувати та обвинуватити центральну владу. Але повна відповідальність за опалення лежить на місцевій владі, і переважна більшість мерів зробили все необхідне, щоб люди вчасно отримали тепл. Щира їм за це подяка. Однак стосовно Сміли лише жорстка реакція Президента Петра Порошенка дозволила в лічені години подати тепло в домівки жителів міста та уникнути надзвичайної ситуації. Чотири роки тому Президент України здійснив рішучу реформу децентралізації. Завдяки цьому Сміла, наприклад, в цьому році мала бюджет близько 250 мільйонів гривень – майже вдвічі більше, ніж чотири роки тому. Однак децентралізація передбачає і відповідальність місцевих чиновників перед своїми виборцями, в тому числі і забезпечення своєчасного теплопостачання. Мешканцям Сміли, наприклад, варто поцікавитися, чому місцева влада не знайшла 8 мільйонів гривень для запуску тепла в оселі містян, але без вагань виділила 10 мільйонів гривень собі на премії. Наша фракція переконана, що свою оцінку діям місцевих депутатів та мера Сміли повинні дати і правоохоронні органи, і Верховна Рада. Щодо тарифів. Тут ми багато чуємо, але вважаю, що пані Тимошенко несе повну політичну відповідальність за підвищення тарифів на тепло. Вона має як ніхто інший розуміти причину підвищення тарифів, і не тільки тому, що набрала і передала наступним поколінням для виплат 24 мільярди доларів боргів. А й тому, що саме її підпис стоїть під меморандумом з МВФ, де Україна взяла на себе чітке зобов'язання зрівняти ціни на газ внутрішнього видобутку і неімпортований газ. А простою мовою: підняти ціни на український газ. І насамкінець нагадаю. Верховна Рада входить в завершальну стадію бюджетного процесу. Наша фракція вкотре наголошує на нашій принциповій позиції: підтримка бюджету можлива тільки за умови повноцінного покриття потреб армії та сектору оборони, розширення програми субсидій та спрощення системи їх нарахування для вразливих верств населення, що ініціював Президент України, а також… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановний пане Артуре. (Шум у залі) Я чую щодо репліки. Шановні колеги, зараз спочатку виступи, потім обміняємося думками, тому що згадувалося прізвище народного депутата, якого немає в залі. Немає в залі! Прізвище, немає в залі цього депутата. Я можу Юрію Тимошенку дати слово, якщо він хоче. Будь ласка, "Воля народу", Лабазюк. Виступи потім.

В першу чергу, коли аналізуєш головний документ – кошторис на 2019 рік – виникає питання: навіщо взагалі Верховна Рада як такий орган потрібний? Ви всі прекрасно бачите, що повальна більшість пропозицій депутатів була викинута в смітник. Мінфін та уряд говорять, що це вимоги МВФ, ціна збаланосованості. Що ми бачимо насправді? Що наші пропозиції не враховуються, а документ формується десь в окремих кабінетах. До прикладу, за рахунок чого збільшується дохідна частина, нові акцизи, податки, рента? Відкрийте один лише законопроект 9260 - і це все там буде видно, відповідь на питання очевидна. Або візьміть нову ідею Мінсоцполітики щодо сплати єдиного соцвнеску. Міністр хоче "білих зарплат", але це удар саме по тих, хто і вже платить "білі заробітні плати", офіційні, легальні, і цей бізнес піде в тінь. А тому наша депутатська група "Воля народу" не підтримує дану пропозицію і просить парламент також підтримати нашу позицію. Далі старі дірки в бюджеті не латаються, натомість створюються нові. Саме тому в проекті кошторису на 2019 рік знову закладається стаття примарної приватизації. Але ми прекрасно бачимо, яка сьогодні політична доцільність, тому, очевидно, Верховна Рада проголосує бюджет в цілому, хоча за інших умов він мав би відправитися на доопрацювання і не мати жодного шансу на прийняття. Колеги, для того, щоб над країною постійно не нависав дамоклів меч кредиторів, треба реально підіймати економіку нашої держави, а це в першу чергу стимулювання підприємництва, створення нових робочих місць. Яку картину маємо? Натомість молодь виїжджає за кордон в пошуках кращого життя, в пошуку заробітків. Виробничі професії втратили свою популярність і сьогодні більше як двадцять відсотків українських випускників шкіл ідуть в профтехучилища, і навіть тим випускникам, які отримують робітничі спеціальності, роботи в Україні немає. Питання повернути цінності робітничих професій для молоді потребує детального опрацювання. Саме тому разом з командою ми почали детально вивчати це питання на рідній моїй Хмельниччині. Ряд круглих столів, зустріч із бізнесом, освітою та центром зайнятості дали свій результат. На минулому тижні профільний освітянський комітет підтримав наш проект Постанови 9173 про провадження системи дуальної освіти в Хмельницькій області. Тому прошу найближчим часом поставити дану постанову на голосування у Верховну Раду і підтримати її. Будь ласка, 30 секунд. ЛАБАЗЮК С.П. Панове, аграрна спільнота зачекалася на свій аграрний день в парламенті. Невирішеним залишається ряд аграрних питань, які надзвичайно є важливі. Серед них: номер 7060 про стимулювання розвитку сімейних фермерських господарств, номер 3157 – щодо порядку передачі водних об'єктів в оренду. Також важливий євроінтеграційний законопроект 8075 про стимулювання вітчизняного машинобудування Будь ласка. Дякуємо вам, шановний колего. Наскільки я розумію, в нас завершилися виступи від всіх депутатських груп і фракцій. Є вимога від однієї із фракцій надати їм репліку, тому що згадувалась в негативному контексті народний депутат, але Регламент вимагає присутності народного депутата. 30 секунд, будь ласка. я дуже прошу в негативному контексті один одного не згадувати, щоб ми не витрачали час на обмін люб'язностями. Дякую. 10:32:32 СОБОЛЄВ С.В. Тільки позитив, пані Ірино. Бо я думаю, що те, що зробив уряд Юлії Тимошенко, коли фактично за її врядування золотовалютні запаси країни збільшилися до 32 мільярдів доларів, коли всі кредити були погашені ще 6 років назад, часу найважчої економічної кризи, я думаю, що це є найкращий зразок того, як можна урядувати навіть в умовах найважчої економічної кризи світової. Але те, що сьогодні відбувається, найкращим прикладом є платіжки, які сплачували під час економічної кризи за урядування Тимошенко громадяни України, і ті платіжки, які сьогодні отримують і будуть далі отримувати громадяни. Я думаю, це є найкраща підтримка того, яка була виважена і правильна політика уряду Тимошенко і є сьогодні абсолютно провальна політика нинішнього Президента. Дякую. Шановні колеги, ми завершили виступи.

Шановні колеги, надійшло прохання і пропозиція від фракцій, щоб ми сьогодні вшанували пам'ять Діани Петриненко, відомої української співачки, яка вклала дуже багато в розвиток оперного українського мистецтва. І я прошу всіх вшанувати хвилиною мовчання пам'ять великої української співачки.

Отже, колеги, хочу нагадати вам, на чому ми завершили попереднє сесійне засідання. Ми його завершили на розгляді проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу). Ми провели повністю обговорення, але у нас залишилося ще заключне слово, після якого ми зможемо перейти до голосування. І у мене прохання є, колеги, до всіх фракцій. Ми через кілька хвилин будемо відразу переходити до голосування, я прошу усіх зайти в зал, зайняти робочі місця і приготуватися до голосування. Отже, ми продовжуємо розгляд проекту Закону 6598. І я запрошую до заключного слова доповідача, голову підкомітету Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Дзюблика Павла Володимировича. Отже, пане Павло, будь ласка, заключне слово, 3 хвилини. І прошу всіх запрошувати в зал. Доброго дня, шановні колеги! Дякую, Андрій Володимирович. Ми минулого сесійного тижня повністю розглянули законопроект. Я ще раз хотів би звернути увагу безпосередньо на те, що під стенограму.

представників мисливців, Асоціації мисливців. І єдиний момент я би хотів все-таки під стенограму зачитати. Що в статті 20 Закону України "Про тваринний світ" все-таки в такій редакції викласти в першому читанні: "Забороняється використання ведмедів на мисливських випробувальних станціях, а також для проведення іспитів, змагань і притравки мисливських собак". з такими правками я би просив цей законопроект підтримати. Шановні, хотів би звернутися безпосередньо до фракції "Батьківщина" і Радикальної партії, прохання велике. Це не політичний закон, це закон про те, що ми повинні сіяти доброту і виховувати безпосередньо людяність. Це закон, який допоможе, скажемо, і захистить безпосередньо тварин. Велике прохання відійти від тих слів, які ви сказали, і все-таки підтримати і проголосувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, колеги, я ще раз прошу всіх зайти в зал. Ми переходимо до прийняття рішення. Прошу? Отже, я прошу всіх займати робочі місця. Ми завершили обговорення проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу) (6598). Ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу зайти в зал і приготуватись до голосування. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу) (№ 6598). Пропонується комітетом за основу, колеги, тільки за основу. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо! Прошу підтримати.

Колеги, я поставлю наступну пропозицію: щоб ми не втратили законопроект, направити його у комітет на доопрацювання, колеги. Давайте, я прошу всіх об'єднатися навколо цієї пропозиції: в комітет на доопрацювання. Колеги, я прошу всіх заходити в зал. Велика кількість громадських діячів зараз спостерігають за нашим голосуванням, які неодноразово звертались до Верховної Ради з проханням підтримати цей законопроект. Давайте його направимо у комітет, це буде компромісна позиція, колеги. І я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону 6598 (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу) направити в комітет на доопрацювання. Колеги, я прошу всіх підтримати, це компромісна позиція. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо! Прошу підтримати.

повернути суб'єкту законодавчої ініціативи для доопрацювання. Давайте, колеги, об'єднаємося, щоб не втратити законопроект. Я прошу усіх зайняти робочі місця і зайти в зал. Заключна пропозиція: повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Я прошу усіх цю пропозицію підтримати. Займіть робочі місця. Отже, ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону 6598 повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу голосувати. Прошу підтримати, колеги. Давайте підтримаємо. Підтримаємо, колеги. Голосуємо.

За-177 По фракціям. "Блок Петра Порошенка" – 73, "Народний фронт" – 51, "Опозиційний блок" – 9, "Самопоміч" – 15, Радикальна партія - 1, "Батьківщина" – 0, "Воля народу" – 5, "Партія "Відродження" – 7, позафракційні – 16. Колеги, проект Закону 6598 відхилений, на жаль. І дуже прикро, що ми не змогли дати адекватну відповідь на ці труднощі, які в нас знаходяться в цій сфері. Колеги, в нас наступний закон з тієї ж теми, і я хочу нагадати в цілому нашу логіку сьогоднішнього дня. Отже, ми маємо на розгляді питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності. Вчора регламентний комітет прийняв своє рішення, і Верховна Рада має невідкладно його розглянути. Потім в нас аграрний блок, до якого Комітет аграрної політики готувався протягом довшого часу. І, колеги, сьогодні, на моє переконання, ми повинні пройти питання декомунізації: перейменування Кіровоградської області, Кіровоградського району і Дніпропетровської області. Це дуже амбітний і великий порядок денний. Для того нам необхідно ефективно і дієво працювати. І тому, колеги, моя пропозиція наступна. Наступний проект Закону 7267, який стосується тієї ж тематики, що і попередній закон, я поставлю на рейтингове голосування. Якщо голосів буде недостатньо, щоб ми не втрачали закон і не втрачали півгодини нашого часу, я буду пропонувати перейти відразу до зняття недоторканності. Отже, колеги, я прошу усіх взяти участь в рейтингову голосуванні. І я ставлю на рейтингове голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впровадження ідентифікації та реєстрації тварин з метою посилення відповідального поводження з ними) (№ 7267). Рейтингове голосування. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

За-164 Немає підтримки законопроекту. Отже, колеги, і, таким чином, ми переходимо до питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Березкіна Станіслава Семеновича. Шановні народні депутати, відповідно до частини третьої статті 80 Конституції України статті 27 Закону України "Про статус народного депутата" Верховна Рада України надає згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата. надійшло подання Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Березкіна Станіслава Семеновича. Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, Генеральною прокуратурою України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні від 16.05.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною п'ятою статті 191, частиною першою статті 366 і частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України. Відповідно до вимог Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України на своєму засіданні 19 листопада за участю Генерального прокурора України розглянув подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Березкіна Станіслава Семеновича. Висновок комітету, пояснення народного депутата України та подання Генерального прокурора України вам було роздано на столах реєстрації у паперових копіях. І хочу нагадати, що ми маємо виступ спочатку від Генерального прокурора, потім слово буде надане Березкіну Станіславу Семеновичу, потім – регламентний комітет, потім вже будуть виступи від фракцій і груп. На засіданні нашому присутній Генеральний прокурор України Луценко Юрій Віталійович, а також керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І я прошу зараз до слова Юрія Віталійовича Луценка. Нагадую, регламент – до 15 хвилин (і виступ, і відповіді). Будь ласка, Юрій Віталійович. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Сьогоднішнє подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт ініційовано Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Згідно Конституції і закону ці подання представляє у Верховній Раді Генеральний прокурор. Відтак хочу повідомити вас, що НАБУ та САП здійснює досудове розслідування і процесуальне керівництво у кримінальному провадженні від 16 травня 2016 року. В цій справі встановлено, що народний депутат України Березкін Станіслав Семенович у період з вересня 2013 по лютий 2014 року, вступивши в попередню змову із службовими та іншими особами підконтрольних йому підприємств групи "Креатив", а також службовими особами публічного акціонерного товариства "Державний ощадбанк України" під виглядом отримання кредиту, внаслідок зловживання службовими особами підконтрольних йому підприємств організував підроблення документів для заволодіння коштів вказаного банку. Якщо говорити не текстом офіційного подання, яке у вас роздано, то справа виглядає наступним чином. Пан Березкін, який контролював, будучи народним депутатом, акціонерне товариство "Креатив Груп", мав потребу в отриманні з державного "Ощадбанку" 20 мільйонів доларів кредиту. В якості застави було надано елеватор. Відповідні підрозділи "Ощадбанку" встановили, що такої застави недостатньо для отримання 20-мільйонної застави. Відтак, підконтрольні народному депутату Березкіну, за версією слідства, працівники "Креатив Груп", підробили договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, яка стала нібито підставою для надання кредиту. В зв'язку з цим слідство обґрунтовано вважає, що в результаті підробки застави оригінального договору, якого не існує взагалі, який ніколи не виконувався його сторонами, товариство "Креатив Груп" отримало частину кредиту, загальна сума якого складала 20 мільйонів доларів. В подальшому цей кредит через ланцюг офшорних компаній був перерахований для придбання одеського підприємства "Чорноморгідрозалізобетон", Одеська область (тоді Іллічівськ, зараз Чорноморськ), бенефіціаром якого в результаті цієї оборудки стали діти народного депутата Березкіна. Таким чином, слідство вважає, що на той момент і на цей момент народний депутат України Березкін Станіслав Семенович організував підробку частини застави для отримання кредиту з державного банку, внаслідок чого кредитні ресурси були направлені на збагачення його сім'ї, а в банк не повернуті. На цей момент кредит у сумі 20 мільйонів доларів не повернутий до державного банку і є незакритим незакритим збитком для цього банку. Відповідно слідство пред'являє звинувачення службовим особам державного банку, які в змові з товариством "Креатив Груп" готували фіктивну по своїй суті а також народному депутату Березкіну, який підозрюється НАБУ та САП в організації підробки документів та заволодіння коштами, подальшому легалізації цих коштів на користь родичів першої лінії рідні. У зв'язку з цим на цей момент слідство пред'явило більше десяти підозр різним фігурантам цієї справи і має необхідність зняття депутатської недоторканності з народного депутата для проведення повного комплексу слідчих та оперативних дій. Народний депутат підозрюється у статті 366 – підробка і 191-й – заволодіння, і 209-й – легалізація коштів. По цим статтям я подаю вам подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Березкіна Станіслава Семеновича. Ще два подання про затримання та арешт я підписав на вимогу тих оперативних і прокурорських працівників, які ведуть цю справу. В даному випадку я знаходжусь в складній ситуації, бо я особисто, подаючи подання подібного роду, ніколи не застосовую до економічних і службових злочинів таку санкцію, як затримання та арешт. Проте в даному випадку сьогодні я в цій ситуації виконую більше роль церемонійну, яку підписую на вимогу тих, хто веде слідство. Нагадую, шановні народні депутати, на ваші посмішки, що згідно прийнятого вами закону я як Генпрокурор не маю права навіть доступу до матеріалів кримінальної справи, а отже, не можу встановити, чи дійсно слідство, прокурори і САП мають необхідність затримувати і арештовувати народного депутата. я підписую їх на ваш розсуд, і ви маєте як законодавці, як активні громадяни і борці з корупцією визначитись із всіма трьома поданнями, які вношу на ваш розгляд. Дякую вам. Отже, 6 хвилин на запитання до Генпрокурора. Хто має намір дати запитання, прошу провести запис, будь ласка.

Дякую. Юрій Віталійович, відповідно до рішень Європейського суду з прав людини у справі "Волков проти України" Верховна Рада, приймаючи аналогічні рішення, діє як квазісудовий орган. А відтак подання, яке вноситься Генеральним прокурором, повинно бути обґрунтованим, мати належні докази і так далі. Я би хотів уточнити у вас, шановний Юрій Віталійовичу, які дії вчиняв Березкін по організації цього злочину? Безпосередньо які дії: чи він з кимось зустрічався, чи він комусь пальці у двері зажимав, чи він щось робив інше, - і якими доказами це підтверджується. Дякую. 10:55:27 ЛУЦЕНКО Ю.В. Дякую за ваше запитання. У моєму поданні наводяться докази докази причетності народного депутата до організації і скоєння цього злочину, зокрема свідчення працівників ПАТ "Креатив Груп" про те, що народний депутат Березкін фактично керував фірмою, надавав вказівки, обов'язкові до виконання, і саме його вказівки були обов'язковими при підготовці документів для отримання кредиту у 20 мільйонів доларів. Таким чином, частина кредиту, яка була надана під фіктивний по суті своїй договір, документи готувалися під контролем і за вказівкою народного депутата Березкіна. Такі покази дали працівники цієї фірми, і саме це дає підстави слідству вважати, що депутатська недоторканність має бути знята, і з паном Березкіном Станіславом Семеновичем має бути проведений весь комплекс слідчих та оперативних дій. Дякую вам. що все-таки із заставою? Чи є вона, чи її немає? Тому що, якщо вона була оформлена, то все ж таки "Ощадбанк" має можливість її стягнути. А друге питання: чи є серед підозрюваних працівники "Ощадбанку"? Тому що є класичне правило, що обманути можна тільки

Друга частина вашого запитання: що було заставою? Під кредит в 20 мільйонів доларів було надано в заставу елеватор, і рішенням департаменту проблемних активів, а також департаменту ризиків було встановлено, що такої застави недостатньо. У зв'язку з цим у спішному порядку під контролем, як вважає слідство, народного депутата Березкіна був сформований договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, який став ще додатковою заставою. Проте слідство встановило, що такого оригінального договору не існує, він ніколи, по суті своїй, не виконувався, і відповідно, стягнути його неможливо. На цей момент у банка дійсно стягнуто… Після початку слідства "Ощадбанк" почав претензійну роботу і стягує на свою користь елеватор як заставу, особисті зобов'язання сина народного депутата Березкіна, які, на жаль, не мають жодного… Скільки? Будь ласка, одну хвилину. ЛУЦЕНКО Ю.В. …які не мають під собою жодного живого забезпечення, а також цей фіктивний, по версії слідства, договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, який також під собою не має жодної грошової вартості. Відтак саме на цю суму, слідство вважає, нанесений збиток, саме на цю суму заволоділи коштами, саме на цю суму кошти переведені і куплене в Іллічівську, а тепер Чорноморську, підприємство на користь двох дітей народного депутата.

рівно як і всі українці, захищати своє право, і не будемо підтримувати арешт. Тому що ми вважаємо, що почути ваше бачення, а що ми будемо робити з банками, які кинули сотні тисяч українців і залишили їх без коштів, і з Фондом гарантування, який продав всі кредити населення ліквідованих банків за один відсоток вартості колекторним компаніям, які зараз люди звертаються, і вони просто вбивають людей, забираючи останнє житло? Дякую. Дякую за запитання. Хочу вам повідомити, що це не єдина справа щодо банківських установ. Зараз і на досудовому, і на судовому слідстві фактично на лаві підсудних знаходяться керівники певних комерційних банків, як наприклад, "Михайлівський", інші інші банки, по яких суд має встановити ступінь їхньої вини. Ми обґрунтовано підозрюємо їх в причетності до нанесення збитків і комерційним, і державним банкам. Стосовно діяльності Фонду гарантування вкладів, то, наскільки мені відомо, було багато перевірок, було багато кримінальних проваджень, проте дії їхні відповідають встановленому вами законному порядку. Чи є вони справедливими, судити вам, чи є вони законними – на цей момент ознак кримінальних правопорушень в діяльності цієї установи в порядку продажу на аукціонах активів ні НАБУ, ні ГПУ не встановило, хоча провадження були і там, і там. Стосовно скарг населення на дії колекторів. В будь-якому разі, якщо йдеться про погрози або... Ю.В. ...погрози або застосування фізичної сили, треба відразу писати заяву або на Національну поліцію, або на прокуратуру, і ми, безумовно, маємо захищати будь-кого від фізичного насилля так званих колекторів. І заключне запитання. Олена Сотник, будь ласка. 11:01:06 СОТНИК О.С. Дякую. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". У мене три питання. Перше питання. По всьому поданню іде: ключова мета – це особисте протизаконне збагачення. Скажіть мені, будь ласка, в поданні в жодному слові не згадано, яким чином встановлено оцей причинно-наслідковий зв'язок між діями і особистим збагаченням особи, відносно якої ви хочете зняти депутатську недоторканність. Друге. Тут також згадується не один раз про легалізацію доходів. Скажіть, будь ласка, щоб говорити про незаконну легалізацію доходів, треба говорити про те, що операції були… фактично фінансові операції були нелегальні, деякими доказами це встановлено, в поданні цього немає. І останнє. Затримання. Чим підтверджується, що інший запобіжний захід відносно цієї особи не може бути обраний. про затримання жодного доказу того, що особа може ухилятися, також немає. І ви як Генеральний прокурор, зараз представляючи подання, якраз не маєте посилатися на те, що у вас немає інформації, чи вам не надали цю інформацію. Ви є представник… О.С. Ви є представником Генеральної прокуратура і виступаєте в парламенті. Ми зобов'язані розібратися у справі, а ви зобов'язані нам надати, відповідно, ґрунтовні відповіді на ті питання, які є щодо подання по факту. Дякую. Дякую. І ще раз коротко. Слідством детективів НАБУ під процесуальним керівництвом САП встановлено, і про це йдеться в моєму поданні, що частина кредиту була надана під неіснуючу, фіктивну, за версією слідства, заставу. Відповідно це підпадає під ознаки кримінального правопорушення, статті 191 "Заволодіння коштами державного підприємства". Раз. Якщо ними заволоділи, що з ними відбулося потім? Потім вони через низку офшорних компаній були використані для купівлі підприємства у Одеській області, бенефіціарами якого виступили син та дочка народного депутата. Це є збагачення. Таким чином, ми маємо зв'язок між заволодіння коштами державного підприємства і придбанням на ці кошти підприємства на користь сім'ї народного депутата. Відповідно йдеться про статтю 191 – "заволодіння" і статтю 210 – "легалізація або відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом". В даному випадку саме тому в цьому простежується… Ю.В. …організуюча роль народного депутата Березкіна в цій справі. Стосовно підстав для затримання. Із того, що мені повідомили детективи і прокурори відповідно НАБУ та САП, вони апелюють до того, що народний депутат, маючи вплив на органи державної влади, а також паспорт і безперешкодна можливість покинути Україну можуть вчинити те, що вже зробив один його колега, який до останнього дня клявся, що буде в Україні, але в день розгляду його підозри…

САП наполягають на внесенні двох наступних подань про затримання і арешт. Я залишаю їх на ваш розгляд, і в даному випадку вважаю, що краще було б давно проголосувати внесений мною законопроект, по якому народний депутат, щодо якого входить подання, в той же день втрачає паспорт будь-який: дипломатичний, службовий, загальногромадянський. Це було би відповіддю… Це було би справедливою і правильною відповіддю на це подання. Бо, з моєї точки зору, статус народного депутата не може носити в собі як би обвинувальний характер, тобто якщо це депутат, то його обов'язково треба арештувати. З іншого боку, на жаль, пан Онищенко, наприклад, дав нам поганий приклад такої історії. Тому, шановні народні депутати, використовуючи можливість, закликаю проголосувати за новий порядок: після подання зупинення дії всіх паспортів суб'єкта такого подання до завершення судового розгляду. Дякую за відповіді. І зараз до слова запрошується для надання пояснень народний депутат України Березкін Станіслав Семенович, до 15 хвилин.

Шановні колеги, це подання, як поганий детективний роман, в якому є вигадки та домисли, але нема фактів, які б підтверджували вчинення злочину. В 2013 році виручка компанії, яку я створив в 91-му році, була більше як мільярд доларів. Мене намагаються звинуватити в тому, що я вкрав 160 мільйонів по старому курсу, це було 20 мільйонів. Оборот компанії в то время был за неделю 25 миллионов. А тепер по суті. Колеги, детективи намагаються представити компанію як фирму-однодневку, яка взяла кредит і вкрала. Це неправда. В 91-му році в компанії работало два человека: я и мой друг. З 95-го по 97-й рік ми построили первый завод, привлекли инвестиции, взяли кредит в ЕБРР и построили первый завод. С 99-го года по 2013 год мы построили 9 заводов, 9 заводов на голом месте,

НАБУ вважає, що гроші були вкрадені в той момент, коли зайшли на рахунок компанії. Це получається, любий кредит, який взяли, це вже злочин. Якщо спілкування компанії з банком, спілкування менеджера – це теж злочин; дайте таке письмо, дайте те – це теж злочин. Це зговор, не може такого бути.

є платіжки і рішення суду. Вот рішення суду, що гроші всі зайшли, і платіжки є, що гроші всі повернулися на Україну.

Нас звинувачують, що ми з самого початку не збиралися повертати цей кредит і дали неналежну заставу. Це не так. Я хочу вам показати, жалко, нет видео, сказали, что не потрібно. Елеватор, який дали в заставу (ось він, елеватор), він був здан,

контракту не сплачувались зовсім відсотки. Так я вам хочу сказати, відсотки сплачувались: 2 мільйони 300 доларів було сплачено с момента взятия кредита до того моменту, коли ми були акціонерами.

Друге. НАБУ каже, що в компании на то время не було коштів. Опять вводить в оману. Я хочу вам показати, як не було коштів в компанії. Компанія, я казав в пресі, що компанія в 2014 році повернула банкам 250 мільйонів доларів, 250! Так що, не було 7 мільйонів доларів купити цей об'єкт?! От платіжки всі помісячно: 212 мільйонів – тіло і 40 мільйонів – процентів.

Ви бачите, що звинувачення позбавлено логіки, абсолютно не необґрунтовано. Дивіться, от подання. У цьому поданні 56 сторінок. 26 разів сказано: за не встановленими слідством обставинами. За не встановленими слідством обставинами.

Колеги, я впевнений в собі, в своїх рідних і в своїй команді. Ні я особисто, ні мої близькі злочину ніякого не робили. Дякую. Дякую за надані пояснення у сесійній залі. Шановні колеги, я прошу зараз до слова для оголошення висновку комітету першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань Регламенту Павла Пинзеника. Пане Павле, запрошую вас до слова.

Шановні колеги народні депутати, я зроблю одну доповідь щодо всіх трьох подань Генерального прокурора України: і щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, щодо затримання, щодо арешту. Таким чином зекономлю час Верховної Ради України для плідної роботи сьогодні над законопроектами. Ми розглянули на засіданні 19 листопада за участю Генерального прокурора всі ці подання, які були ініційовані керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницьким Назаром Івановичем і підтримані, внесені до Верховної Ради Генеральним прокурором України. У поданнях зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що народний депутат України Березкін Станіслав Семенович у період з вересня 13-го року по лютий 14-го року нібито вступив у попередню змову із службовими, із іншими особами підконтрольних йому підприємств, а також службовими особами державного банку "Ощадбанк", під виглядом одержання кредиту внаслідок зловживання службовими особами підконтрольних йому підприємств і службовим становищем їхнім організував підроблення документів, заволодіння коштами вказаного банку, їх легалізацією шляхом виведення на підконтрольні йому закордонні компанії. У своїх висновках комітет констатував законність подань Генерального прокурора, оскільки вони ініційовані і внесені належним суб'єктом подання, однак звернув увагу на недостатню вмотивованість і обґрунтованість подань і зазначив в своїх висновках зокрема таке. Березкін з лютого 2011 року по теперішній час, в тому числі в період з вересня 13-го року по лютий 14-го року, був і зараз залишається народним депутатом України. Відповідно до статті 1 Закону України "Про статус народного депутата України" є представником українського народу в Верховній Раді України. Службовою особою по відношенню до зазначених у поданні посадових осіб, суб'єктів підприємництва, а також до службових осіб державного банку не був і бути не може, відповідно виконавцем інкримінованих йому злочинів бути також не може. Що стосується можливої ролі народного депутата Березкіна як організатора особливо тяжких корупційних злочинів, комітет зауважив, що наведені у поданні докази вчинення Березкіним інкримінованих йому злочинів, зокрема покази свідків, розсекречені протоколи негласних слідчих розшукових дій, телефонні розмови посадових осіб, протоколи огляду оптичних дисків, електронних листів, документів, не містять, на на наш погляд, жодних підтверджень, які прямо вказували б на наявність усних чи якихось письмових вказівок, доручень, наданих особисто Березкіним безпосередньо службовим чи посадовим особам підприємств "Група Креатив" та державного банку "Ощадбанк", а також відсутні будь-які підписи народного депутата Березкіна на листах, документах, вилучених у вказаних суб'єктів господарювання. Що стосується… Таким чином, якщо коротко підсумувати, то подання щодо надання згоди на притягнення народного депутата Березкіна до кримінальної відповідальності містить версію про те, що народний депутат Березкін був організатором певної розтрати і розкрадання коштів державного банку, власне, ця версія особливо нічим не підкріплена. Що стосується підстав для застосування до народного депутата запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також щодо його затримання. Де-факто подання відповідні ґрунтуються виключно на суворості покарання, яке могло би загрожувати народному депутату Березкіну у випадку, якщо його вина була би доведена. вірніше, вже не дивно, оскільки вже повторювалося і в інших поданнях Генерального прокурора, базується така тяжка міра запобіжного заходу, обґрунтовується тим, що народний депутат має власне оцей от статус народного депутата. статус народного депутата, за версією правоохоронців, обтяжує його долю і вимагає застосування до особи, яка притягається до кримінальної відповідальності, більш суворих заходів… більш суворих запобіжних заходів, ніж щодо іншої особи, яка в такій же ситуації притягалася би до відповідальності. Якихось доказів, якими би мотивувалася можливість виїхати за кордон і бажання виїхати за кордон власноруч або використовуючи вплив на інших осіб знищити чи спотворити виявлений на цей час речові докази, у кримінальному провадженні подання по факту не містить. У нашому висновку ми зробили доволі детальний аналіз відповідної практики Європейського суду з прав людини щодо обрання запобіжних заходів. Цей аналіз є достатньо розлогим, як на нас, є корисним для вивчення депутатським корпусом. Зараз у нас надто мало часу і можливостей для того, щоб детально його охарактеризувати з трибуни Верховної Ради. Прошу ознайомитись в письмових висновках. І прошу приймати в рішенні з урахуванням висновків комітету. Дякую за увагу. Дякуємо, шановний колего. І зараз згідно Регламенту я прошу записатися на обговорення того подання, яке виніс до сесійної зали Генпрокурор Юрій Віталійович Луценко, представників депутатських груп і фракцій. Прошу записатися.

Будь ласка, Сергій Шахов. Запрошуємо вас до слова. Група "Воля народу", Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, по-перше, хочу подякувати регламентному комітету за фахове засідання вчора. Справа проти нашого колеги Станіслава Семеновича Березкіна нікчемна. Єдине, чому комітет визнав подання законним, тому що воно внесене законним суб'єктом – Генеральною прокуратурою. У мене немає підстав сумніватися в компетенції керівництва та самого регламентного комітету. Доказова база, надана НАБУ і САП, необґрунтована. Відсутні достатні докази, в яких би говорилося про особливо тяжкі корупційні злочини, а вибір запобіжного заходу вибрано лише через статус народного депутата. Станіслав Семенович Березкін прийшов у велику політику з бізнесу. Яка мотивація злочину, красти 20 мільйонів доларів, коли це був денний оборот компанії у родини? З нуля він розбудував підприємство, яке давало 400 робочих місць на рік. Який оборот, цієї компанії, мільярд доларів на рік. Також ця компанія за 12 років побудувала 15 заводів і елеваторів. Скажіть, будь ласка, в 2014 році, коли сталася девальвація гривні в 300 відсотків, коли Кабінет Міністрів повинен був нести за це відповідальність, всі такі компанії несли збитки і родина самого Березкіна повинна була продати це підприємство, в скруті опинилася, як багато таких сьогодні підприємців, які є в нашій країні. На той момент ця компанія давала всій Кіровоградській області третину ВВП і бюджетного розвитку. Скажіть, будь ласка, чи міг сам Станіслав Березкін, не будучи ґаздою в той момент для цієї компанії, бути злочинцем. Тому ноу-хау трактування законодавства і події з боку НАБУ відкриває скриньку пандори. А ж таким самим підходом можна судити абсолютно всіх акціонерів, у кого управляючі компанії брали кредит і хто видавав. А будь-яка реструктуризація чи відстрочка – це вже явка з повинною. Депутатська група "Воля народу" повністю за зняття депутатської недоторканності з усіх депутатів, без виключення. В нас є вже проект постанови, який підписали 158 депутатів про зняття недоторканності. Чому він не виставляється сьогодні на голосування? Чому сьогодні переслідуються окремі народні депутати, яких політично переслідують, скажіть, будь ласка? В той же час,

"Самопоміч" буде голосувати за позбавлення народного депутата Березкіна депутатської недоторканності. Нагадаю, що це наша позиція, і ми пропонуємо це зробити усім. За нашими розробленими вже рішеннями парламент може одним голосуванням позбавити весь парламент депутатської недоторканність, а іншим голосуванням ухвалити закон, який блокуватиме автоматично закордонні паспорти і інші можливості народних депутатів втекти від закону. Антикорупційне бюро і антикорупційна прокуратура мають розслідувати корупцію насамперед в Верховній Раді, в Адміністрації Президента, в уряді, ми для цього їх створювали. Тому велике прохання підтримати це голосування. І так само ми просимо всіх виборців слідкувати за тим, яку кнопку натисне кожен народний депутат. Це голосування – це відповідь на те, чи є всі рівні перед законом, чи є ті, хто далі хоче бути над законом. Ми вважаємо, що народні депутати мають бути прикладом, першими поставати перед законом за будь-якими обставинами, щоби демонструвати людям, демонструвати суспільству, що закон, справді, один для всіх. Дякую. Запрошую до слова від "Блоку Петра Порошенка" народного депутата Мельничука, Доброго дня, шановні колеги! Дійсно, з одної сторони, дуже просте питання ми розглядаємо сьогодні, а, з другої сторони, воно цікаве. Я вам скажу свою думку по цьому питанню. Розумієте, звичайно, кожен народний депутат, тим більше якщо він прийшов з підприємців, тим більше якщо підприємством займаються зараз його діти, родичі і так далі, він несе якусь опосередковану відповідальність за те, що вони роблять, як веде підприємство бізнес і так далі. Я вам скажу свою думку в якому плані. Ви розумієте, пан Березкін, я бачу, що ви мене чуєте, ви в залі знаходитеся. Згадайте, будь ласка, коли я до вас звертався два роки тому, бо до мене звернулися виборці і просили, щоб я вирішив з вами питання, щоб ви їм віддали кошти, які взяла "Група Креатив" за соняшник, який привезли вам з Вінницької, з Одеської областей, ви з ними не розрахувалися. Коли я до вас підійшов і сказав, пан Березкін, будь ласка, по-людські, люди ж збирали цей соняшник, віддали вам на переробку, ви його переробили, розрахуйтеся з людьми. Ви мені сказали, нехай вони ідуть до суду і нехай вони там відстоюють свої права. Моя особиста думка, пан Березкін. Ідіть до суду, відстоюйте там свої права, почуствуйте себе в шкурі тих людей, з якими ви не розраховувалися і посилали до суду, може, ви не будете таким модним, почуваючи себе народним депутатом у цьому залі. Тому це особиста моя думка. Я закликаю колег таки проголосувати за зняття, за притягнення до кримінальної відповідальності. Не впевнений, що в залі хватить голосів, але впевнений в тому, що є в цьому світі якась Божа сила, яка заставляє рано чи пізно відповідати тих людей за свої вчинки по відношенню до інших людей, які виступають несправедливо. Дуже дякую, друзі. Я буду голосувати "за". Дякуємо за висловлену позицію фракції. І, будь ласка, від "Батьківщини" Сергій Власенко представить позицію цієї політичної сили. Прошу. ключова причина якого лежить в одній, здавалося б, простій і зрозумілій речі, яку не треба робити, але яку нам з усіх екранів розказують, як це добре, коли політика об'єднана з бізнесом, коли політик - він же є і бізнесмен, коли він, політик, приймає політичні рішення і він же приймає бізнесові рішення. На жаль, у нас країну очолює людина, яка всім розказує, що він 20 років успішний бізнесмен. Я відкрив його трудову книжку. Народний депутат, голова Ради Національного банку, який, до речі, відповідав за стабільність української валюти. Після цього міністр закордонних справ в уряді Тимошенко, в уряді, який він зараз так хаїть. Після цього знову народний депутат, потім міністр економіки в уряді Януковича. Щось я не бачив там бізнесмена, видатного бізнесмена сучасності Петра Олексійовича Порошенка. Але людина 20 років поєднувала бізнес і політику, кришувала власний бізнес. Сьогодні продовжує робити те саме, заробляючи надприбутки навіть в офіційній частині. Подивіться останній рейтинг "Форбс" і зростання бізнесмена тире політика, тире керівника української держави Петра Порошенка. Я вже не говорю про ті оборудки, які відбуваються в тіні. І, до речі, з усіх екранів телебачення, підконтрольних Порошенкові, до речі, включаючи NewsOne і "112", які сьогодні підконтрольні Порошенку, нам ллють у вуха, як добре, коли бізнесмен є політиком, а політик є бізнесменом, коли це все поєднано в одній особі і коли невідомо розрізнити оцих сіамських близнюків, коли їх неможливо розділити на дві частини, коли він, паразитуючи на бюджетних коштах, накачує власні статки, коли він роздає свердловини власним масажистам, як Путін віолончелістам, нам кажуть, що це все нормально. Оце все є абсолютно ненормальним. Тому треба жорстко розділяти політику і бізнес. Політики займаються політикою, бізнесмени займаються бізнесом. І про це треба говорити не після того, як ви прийшли в парламент, 20 років просиділи в ньому, а потім почали розказувати, що ви продасте власний бізнес. Треба зробити так, як зробила Юлія Тимошенко, яка перед приходом в парламент відійшла від будь-якого бізнесу і 20 років є чистим політиком. Тому в цьому є причина, на жаль, всіх цих кримінальних проваджень, які ми розглядаємо. Дякую. Від фракції "Відродження" до слова запрошується Бондар Віктор. Будь ласка. 11:30:38 БОНДАР В.В. Дякую, шановний Андрій Володимирович. Шановні колеги, я не є адвокатом пана Березкіна і не є адвокатом взагалі в цій історії. Я рахую, що давно в зал має винесене бути питання про зняття депутатської недоторканності всіх депутатів. Воно має бути проголосовано, це буде чесна відповідь суспільству. Багато років про це говориться, але, на жаль, кожен раз це питання замилюється, і потім кожна Рада говорить, що наступна Рада прийде і зніме нарешті це питання з порядку денного, зніме депутатську недоторканність, і всі стануть рівні. Але на жаль, це питання так і не розглядається. Одночасно з цим треба було би прийняти рішення зняти недоторканність взагалі з будь-якого представника державних установ, влади, Президента, судової гілки влади, створити тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, щоб вони були компетентні, мали обов'язкові рішення до виконання, щоби їхні рішення дійсно впливали на результати і процеси в країні. Бо сьогоднішні слідчі комісії, які створює Верховна Рада, на жаль, вони безкомпетентні, вони приводять тільки до говорильні, але на жаль, результатів за їх діяльності ніяких немає. Що стосується пана Березкіна. Я є членом регламентного комітету, уважно слухав всі матеріали. Ми говорили на фракції. Дуже сумнівна історія, багато питань. Немає логіки в цій кримінальній справі. Товарний обіг компанії, про яку йшла мова, складав на той момент 1 мільярд 100 мільйонів доларів на рік. Прибутки компанії були шалені. Компанія сплачувала банкам тільки за 1 рік 240 мільйонів доларів по кредитах і процентах. Тому виникає питання: для чого при такій стабільній гарній фінансовій ситуації робити фінансові якісь неблагополучні операції і красти 20 мільйонів доларів. Абсолютно нелогічна історія. Тому рахуємо, що занадто багато питань, і це більше схоже на господарський суд між банками і комерційною структурою. Тим більше на цей час, наскільки мені відомо, вже кілька років пан Березкін не має відношення до тієї компанії, вони разом з усією родиною продали її великому трейдеру, який загальносвітовий масштаб має і рівень. Тому це питання більше схоже на якісь або політичні внутрішні розборки, або дійсно бажання правоохоронної системи, як завжди, когось посмикати і створити якусь історію. Тому ми не будемо голосувати за це рішення і рахуємо, що воно не є на сьогоднішній день обґрунтованим, і підтримувати його в залі неможливо. Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ.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 Олег Ляшко, Радикальна партія. Пане Голово, я звертаюсь до вас. Три тижні тому ми в парламенті зареєстрували проект Постанови про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ і про те, щоб газ українського видобутку віддати українським громадянам по справедливій ціні. Три тижні парламент не може розглянути цього рішення, хоча ми вважаємо, що це найбільш актуальне питання сьогодні для мільйонів українських громадян. На Хмельчинні в Теофіполі до мене підійшла пенсіонерка пані Марія, 79 років, яка отримує пенсію 1 тисячу 945 гривень, і їй досі не надали субсидії, мотивуючи тим, що в цієї жінки дома прописаний син, який разом з нею не проживає. І умова надання субсидії цій 80-літній бабусі, пенсіонерці полягає у тому, щоб виписала рідну дитину з хати, при цьому не питають, чи є куди виписати ту дитину. І отак мільйони українських сімей сьогодні вимушені розлучатися батьки з дітьми, тому що через копійчані зарплати не можуть заплатити космічну ціну на газ, а влада ставить умову: хочеш отримати ту кляту субсидію – розлучайся з жінкою чи чоловіком, дітей з хати виписуй, щоб тобі дали ту субсидію, і при цьому парламент ігнорує ці насущні проблеми людей. Тому ми звертаємося із вимогою до вас дати доручення відповідному комітету невідкладно розглянути проект Постанови про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ, про те, щоби газ українського видобутку спрямувати українським громадянам по справедливій ціні і захистити українських громадян від грабіжницької політики влади. Сьогодні влада замість того, щоб заморозити тарифи, фактично морозить мільйони українських громадян в опалювальний сезон, цілі міста: Кривий Ріг, Павлоград, Сміла, Шепетівка, Херсон, Сєвєродонецк, Золоте, Гірське на Луганщині і десятки інших міст по Україні - ввійшли у морози без тепла. "Нафтогаз" не дав мільйонам українців тепла з однієї причини: що вони винні гроші. Загальна сума заборгованості за газ цих міст менша, ніж сума премії, яку собі виписали керівники "Нафтогазу" і вивели Той – мамі в Америку, той – жінці в Ліхтенштейн, той – ще кудись. І антикорупційні так звані органи нічого не бачать, щоб зупинити цю корупцію і знущання над українцями, коли влада залазить в кишені до кожного українця, до кожного пенсіонера, лікаря, вчителя, робітника і витягують витягують останні гроші для того, щоб "Нафтогаз" платив собі космічні зарплати і премії. Ми вимагаємо від уряду ліквідувати правління "Нафтогазу", Наглядову раду, де більшість іноземців, які чхали на інтереси українців. Ми вимагаємо від влади скасувати рішення про виплату космічних премій для "Нафтогазу" і повернути їх в Україну з офшорних рахунків. Ми вимагаємо від влади скасувати рішення про підвищення цін на газ. Досить принижувати людей і грабувати їх! Дякую. Зараз виступи від народних депутатів. Шість хвилин. Хто має намір виступити, прошу провести запис. Шість хвилин виступи від народних депутатів.

тихенько вже відповідають: "Героям слава!", але тим не менше… Я прошу всіх об'єднатися навколо голосування за дані подання. Ну причин є декілька, але основна з них: кожен з нас, коли йшов на вибори до парламенту, обіцяв. того, щоби не затягувати цей процес, перейти до голосування і покоротше виступати, тому що підтримати подання – це наш святий обов'язок. Кожен громадянин має право відстоювати свої інтереси в суді сам особисто. Питання доказової бази ми сьогодні не вирішуємо і не маємо ніякого ніякого права вирішувати, тому що ми не є органами досудового слідства. Єдине що, просив би Генеральну прокуратуру все-таки, крім подань, хоча би інколи розповідати нам про успіхи в контексті покарань народних депутатів, з якими поданнями ви приходили до парламенту. Тому що я не бачу за цей весь період жодного обвинувального вироку суду. Дякую. Дякую вам. Наступних два депутати, які провели запис, Пташник і Єднак, передають слово до виступу Кишкарю. І це буде фактично заключний виступ, бо ви об'єднуєте два виступи. Включіть мікрофон, Кишкар, до 6 хвилин. Дякую, пане Голово. В дійсності мій виступ тісно пов'язаний з тим, що я говорив на комітеті, це фактично повторення звернення до Генеральної прокуратури полишити свою вибірковість у розслідуваннях справ. Суспільство вимагає справедливості. Так, її ідеальної неможливо досягнути, зважаючи на об'єктивні та суб'єктивні причини. Я говорив про те, що Рахункова палата видала двотомник корупції в Міноборони. Натомість Генеральна прокуратура за наслідками переданих матеріалів жодним чином не відреагувала, карні справи не порушила. Ми говоримо про те, що вбивство В'ячеслава Максимовича Чорновола як основа тої розрухи, яка настала в Україні саме після його смерті, не розслідується. Ми вимагали і будемо вимагати продовження розслідування вбивства дійсного героя України В'ячеслава Максимовича Чорновола і притягнення до відповідальності виконавців. Розуміємо, що знайти замовників у цій справі буде достатньо складно. Ціла низка вбивств, які вимагають розслідування і уваги Генеральної прокуратури та процесуальних керівників у цих справах, а саме: вбивство Сергія Лихмана, на той час офіційного представника кандидата в Президенти Петра Порошенка, вбивство мого помічника Геннадія Цуканова, вбивство юриста полку "Азов" Ярослава Бабича, вбивство колишнього мера Миргорода Василя Третецького, який своєю проукраїнською позицією залишив Миргород в спокої, дозволив всім проукраїнським силам об'єднатися в місті. Ціла низка, 26, здається, випадків нападів на активістів в Одесі. Ми розуміємо, що владі вигідний Труханов в розрізі майбутніх президентських виборів, проте зупиніться, не можна кров'ю людей, які готові до змін, змін, говорити про те, що буде справедливість в майбутньому. Не буде цієї справедливості допоки закон не буде дотримуватися. Ми голосували і будемо голосувати за зняття депутатської недоторканності, надаючи вам можливості до розслідування таких кримінальних справ, в яких ви вбачаєте підстави до притягнення до відповідальності народних депутатів, проте поряд з тим існують справи розподілу, наприклад, неефективного ліцензій на видобуток газу, коли Полтавська обласна рада чи Харківська обласна рада ввечері, в нічний час збираються, голосують і надають ліцензії невідомим фірмам без особового складу і без інженерного складу, без техніки, без грошей, без проведення аукціону. Якщо за цим стоїть Павло Фукс, якщо були проведені відповідні заходи і якась корупція існувала до прийняття рішення такими обласними радами, розберіться. Це державницьке питання, воно набагато важливіше в плані повернення довіри людей до влади ніж притягнення до відповідальності людей за вкрадену курку чи мішок проса. Ніхто не вірить, але без повернення довіри державу ми не відбудуємо. Ми пачками передаємо матеріали кримінальних справ по розкраданню в державних банках, зокрема в "Укрексімбанку" одним із народних депутатів було вкрадено понад 320 мільйонів гривень. Жодної процесуальної дії не проводиться цілими роками. Юрій Віталійович, я звертаю вашу увагу, процесуальний керівник, Джон Голт він чи він Станкевич, він мусить дотримуватися Кримінально-процесуального кодексу. Будь ласка, вчиняйте ті дії, які вам належить, задля того, щоб розслідування і повернення коштів "Укрексімбанку" у великих розмірах було здійснено. З повагою і з підтримкою подань і дій Генеральної прокуратури. Дякую. Дякую вам. Отже, завершені виступи від народних депутатів. І зараз ми маємо по 3 хвилини для заключного слова: Генеральний прокурор Юрій Віталійович Луценко, потім Березкін Станіслав Семенович, потім Павло…Ні, так. Отже, два заключних слова, колеги. Через 5 хвилин ми переходимо до голосування. Я прошу усіх запросити в зал, через 5 хвилин ми переходимо для прийняття рішення. Будь ласка, Луценко Юрій Віталійович. Шановні народні депутати, за час обговорення до мене підходило багато народних депутатів, які сумніваються, яке рішення зараз треба прийняти. зв'язку з цим хотів би сказати вам наступне. Якщо спрощувати цю справу до загально зрозумілих фактів, то кредит банку був отриманий підприємством, яким і формально, і неформально керував народний депутат за підробленою заставою 20 мільйонів доларів, пройшовши дорогу через офшорні юрисдикції, прийшли для придбання заводу, бенефіціарами якого є син та дочка народного депутата. Звертаю вашу увагу на розповсюджений матеріал шановного народного депутата, де він пише: "У 2015 році Станіслав Березкін та його родина вийшли зі складу власників компанії "Креатив". Усі борги компанії залишилися за компанією". Тобто в банку дірка у 20 мільйонів баксів, у родини народного депутата завод за 20 мільйонів баксів. Скажіть мені, ви дійсно вважаєте, що це нормально, і при цьому можна не знімати недоторканність, щоби дати цьому правову оцінку? Я вважаю, що треба зняти недоторканність і законно, об'єктивно прийняти рішення про ступінь відповідальності. Звичайно, я чую голос голови комітету регламентного, який каже: "Ні, голосувати не можна, бо немає письмової вказівки на розкрадання і відмивання від народного депутата". Я не знаю такого випадку, коли людина, яка замовляє вбивство, письмово це замовляє. Я не знаю такого випадку, коли людина, яка хоче розкрасти державний або комерційний банк, пише про це письмову вказівку. Давайте не робити поганої гри у дуже поганому випадку. Йдеться про розкрадання коштів державного банку, які в результаті завершились на те ж саме збагачення родини народного депутата. Мені здається, що в даному випадку треба зробити просту річ. Закон один для всіх і для працівників банку, і для працівників агрохолдингу, і власне, для народного депутата, який, ймовірно, був організатором цього розкрадання коштів і привласнення активів в Одеській області. Давайте всіх поставимо на одну дошку, без депутатського імунітету, тільки цього я від вас, власне, і прошу. Дякую за увагу. Дякую. Колеги, я прошу всіх запрошувати в зал. Через 3 хвилини відбудеться голосування. І до заключного слова запрошується народний депутат України Березкін Станіслав Семенович, будь ласка. Колеги, я ще раз хочу сказати, що гроші, які були виведені, вони зайшли в страну, в компанію і на расчет…, і в той банк, откуда вони пішли.

І ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх займати робочі місця. І хочу нагадати, що у нас буде три голосування. Перше – про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності. Друге – про надання згоди на затримання. І третє – про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Кожне голосування буде ставитись окремо в тій послідовності, яку я зараз озвучив. Отже, ми переходимо до прийняття рішення, колеги. Прошу всіх зайняти робочі місця. до статті 80 Конституції України, частини сьомої статті 221 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" ставлю на голосування питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Березкіна Станіслава Семеновича. Прошу народних депутатів голосувати. Прошу брати участь в голосуванні. Отже, голосуємо!

повідомляю Генерального прокурора України, що подання до Верховної Ради України не було підтримано в залі Верховної Ради України. Колеги, у нас блок наступний – це включення до порядку денного сесії. Ми встигнемо його пройти до 12 години. І я буду в цій послідовності, яка є в порядку денному, і ви маєте всі копії, у цій послідовності я буду ставити на голосування. Отже, перше. Пропонується проголосувати за включення до порядку денного сесії проекту Постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році (№ 9234). Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Наступний. Проект Закону про внесення змін до додатка № 3 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (№ 9241). Прошу голосувати, прошу підтримати. За-162 Наступне. Проект Закону про внесення змін Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (9151). Прошу голосувати, прошу підтримати.

За-163 Рішення не прийнято. Колеги, 9122: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом, сесії. Прошу голосувати, прошу підтримати. Рішення не прийнято. Наступне. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного простору (9275). Прошу голосувати, прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Голосуємо. За-153 Рішення не прийнято. Наступне. 8339: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національну поліцію". Включення в порядок денний сесії. Прошу голосувати, прошу підтримати.

Наступний. Пропонується включити в порядок денний сесії проект Закону про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні Включення в порядок денний сесії. Прошу голосувати, прошу підтримати. Колеги, рішення не прийнято. І увага! Я прошу всіх уваги в залі. Зараз ми маємо розгляд блоку аграрної політики. Підійшов голова аграрного комітету з закономірним питанням, що є високий ризик, що питання можуть бути провалені. Я поставлю тому перше питання на рейтингове голосування. Перше питання, воно є з блоку євроінтеграції. І, колеги, а у мене до вас є прохання, до усіх тих, хто є в залі, до усіх патріотів. Якщо, колеги, ми побачимо, що рейтингове голосування не дає достатньої підтримки для законів блоку аграрної політики, а давайте сьогодні пройдемо два закони декомунізації, перейменування областей. Давайте подумаємо і приймемо державницьке рішення, колеги. Давайте справді подумаємо, бо ставити під ризик їх не можна, але сьогодні ми мали би шанс, великий шанс, це годинне обговорення. Я знаю, давайте подумаємо, я не говорю вже. Подумайте над тим, того шансу може більше не бути, бо всі тижні весь час є дуже заповнені. Питання декомунізації стоїть вже кілька четвергів підряд, і ми весь час не доходимо. Це два годинних дебати. Я прошу вас, проговоріть, продумайте. Якщо питання аграрної політики не пройдуть, можливо, ми зможемо сьогодні сконцентруватись. Ну, це питання точно поза межами будь-яких політичних дебатів. Це перейменування двох областей. Тому я прошу, коли буде перерва, просто з цього приводу провести дебати, просто провести дебати. А зараз я ставлю, колеги, на рейтингове голосування перший закон з блоку питань аграрної політики - це проект Закону до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами. Це євроінтеграційний закон. Це закон з блоку виконання угоди. Я впевнений, що весь Комітет з євроінтеграції є тут і зараз ми разом підтримаємо рейтингове голосування. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, рейтингове голосування.

За-178 Протягом перерви ми порадимося, як бути далі. Зараз я хочу дві… Перше. Заява Голові Верховної Ради України Парубію від народного депутата Парасюка Володимира. Заява про те, що він просить врахувати його голос "за" при голосуванні за законопроект 6598. Я публічно це оголошую, позицію Парасюка Володимира. І хочу наголосити, що надійшло дві заяви від двох фракцій на оголошення перерви, але перерву вони готові замінити на виступ, це від фракції "Блоку Петра Порошенка" і "Самопомочі", так. І я запрошую до слова на виступ Ірину Геращенко. Будь ласка. 11:56:52 ГЕРАЩЕНКО І.В. Дякую, шановні колеги. Ви знаєте, є багато за що критикувати нинішню Верховну Раду України, в тому числі і по суті провалену всіма фракціями і групами виборчу обіцянку зняти і скасувати депутатську недоторканість. І за це треба буде відповідати перед виборцями за рік. Але є ті безумовні успіхи, про які я сьогодні хотіла би сказати. В першу чергу, ми маємо ту Верховну Раду, яка вперше назовні – міжнародні делегації говорять в один голос. Я тільки-но повернулася з Галіфакса, де відбувалася сесія Парламентської асамблеї НАТО, і наша делегація зараз в дорозі, повертається. Я хочу щиро подякувати за активну і спільну роботу представників всіх фракцій в цій делегації, і ця асамблея була надзвичайно успішною для України. По-перше, нам вдалося добитися того, що вже в в 2020 році Парламентська асамблея НАТО вперше проходитиме в Україні, шановні колеги. І крок за кроком разом ми наближаємося до нашої стратегічної мети - членства в НАТО. По-друге, дозвольте всім вам передати велике вітання від нашого друга Раси Юкнявічене, яка вперше очолювала асамблею. І на запрошення Президента Порошенка разом зі спікером вона відвідала Донбас. І ті її свідчення тієї гуманітарної катастрофи, яку влаштувала Росія на Донбасі, були надзвичайно важливими під час асамблеї. Українській делегації разом вдалося провести поправки до кількох важливих резолюцій, зокрема і поправки, що стосуються мілітаризації Криму і Азовського моря, по рапорту "Протидія гібридним загрозам Російської Федерації". Також ми провели всі поправки, що стосувалися "Північного потоку-2", протидії цьому політичному проекту Путіна і закликали наших партнерів в першу чергу включити вже не тільки економічні, а й енергетичні санкції проти Російської Федерації. Нам вдалося провести поправки і про статус окупованих Росією територій Грузії і України, і також про посилення натівських сил стримування на сході, де ми закликаємо посилити присутність Альянсу в країнах Балтії і Чорноморського регіону. Ми передали нашим партнерам кілька доповідей, за які хочемо подякувати Службі безпеки України і неурядовому сектору. Зокрема, InformNapalm, які надали інформацію про угрупування Вагнера, російського найманця, який також застосовує бойовиків не тільки на Донбасі, але і в Сирії. І дуже важливо, колеги, що ми бачимо одностайну підтримку насправді позиції України в Парламентській асамблеї НАТО відносно необхідності надання не тільки перспективи членства, а членства України в Альянсі. Тому працюємо над цим далі. І також, колеги, я хочу зазначити, що вдруге переобрана головою асамблеї жінка, цього разу це Маделін Мун, соціалістка з Британії. І це тільки свідчить про те, що сьогодні питання гендерної рівності в силових структурах набирає особливої сили. Ми взяли участь… Ми взяли активну участь в дебатах на тему "Жінки, мир, безпека", де проінформували наших колег про ту видатну роль, яку українські жінки і в армії, і в інших і в інших суспільно-політичних сферах роблять задля відновлення миру і відновлення територіальної цілісності, і суверенітету України. І також ми запросили новообрану Голову асамблеї Маделін Мун взяти участь в другому жіночому конгресі, конгресі, який відбудеться в Україні вже 7-8 грудня. здоров'я спільно з Міжнародною діабетичною асоціацією України проводить у Верховній Раді України день профілактики діабету, метою якого є привернення уваги представників державної влади до питань боротьби з цим важким неінфікованим захворюванням. відбуваються заходи з популяризації ранньої діагностики та профілактики цукрового діабету, зокрема фахове консультування та тестування як народних депутатів, так і працівників. І я запрошую всіх взяти участь в цій акції в стінах Верховної Ради України. А зараз я оголошую перерву на 30 хвилин. І прошу о 12:30 всім прибути в зал для продовження нашої роботи.

завершений. Прошу всіх займати робочі місця. Хочу, колеги, повідомити, що в президію надійшла заява від двох фракцій про перерву, я зараз надам слово. Але перед тим я зроблю оголошення і повідомлення. Отже, оголошення. Відповідно до статті 13 Закону України "Про статус народного депутата України" та статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" повідомляю про виключення зі складу депутатської фракції політичної партії "Опозиційний блок" у Верховній Раді України восьмого скликання народних депутатів України Бойка Юрія Анатолійовича та Льовочкіна Сергія Володимировича. І, колеги, хочу повідомити, що на перерву подано від двох фракцій: "Народний фронт" і Радикальна партія. Готові обидві фракції замінити перерву на виступ. І до слова від двох фракцій запрошується Сергій Висоцький. Три хвилини, будь ласка. Дякую, Андрій Володимирович. Дякую, шановні колеги. І, шановні українські громадяни, вчора Вселенський Патріарх Варфоломій підтвердив: вже до кінця року в Україні з'явиться канонічна помісна українська православна церква. Вважаю, що можна привітати цю новину оплесками, Дякую. Шановні колеги, коли ви як депутати восьмого скликання вперше звернулися до Патріарха із закликом про надання автокефалії українській церкві, багато хто не вірив, що наше звернення може стати реальністю. Нас, Президента України, який щільно займається цим питанням, звинувачували і звинувачують у втручанні в релігійні справи. Нас звинувачують в те, що держава Україна втручається в питання українського інтересу. Цей мізковірус російської пропаганди вдовбують в уми українців усі проросійські медіа, пов'язані з кумом Путіна, та усі так звані громадські діячі, пов'язані випадково з цією самою людиною. чомусь ці медіа досі не під санкціями, хоча ми з вами, колеги, голосували за це рішення. При цьому саме Росія, а не Україна проводить засідання Радбезу з питання щодо украинского церковного вопроса. Саме депутати Держдуми Росії звертаються до турецької влади з вимогою вплинути на Патріарха Варфоломія щодо української незалежної церкви, трактуючи у своїй писі навіть акти Константинополя від 1686 року. Саме Росія задіяла всю державну машину та всю свою агентуру, щоби зупинити поступ української духовної незалежності. Не вийде, не шановані нами "московські вовки". У вас нічого не вийде. Україна була і буде місцем свободи совісті та свободи віросповідання. Але, коли мова йде про російське втручання в наші українські справи, держава повинна бути і діяти рішуче. З трибуни парламенту ми вимагаємо від українських правоохоронців та українських спецслужб захисту для тих єпископів та священнослужителів Московського патріархату, які вирішать доєднатися до об'єднавчого собору і влитися до лав української незалежної церкви. Мені та багатьом нашим колегам-епутатам відомо про те, що цим людям погрожують. І погрожують не тільки в духовних питаннях та в питаннях їх неналежності до церкви, а і йдуть фізичні загрози, під питанням їх фізична безпека. Собор повинен пройти в дусі християнської любові та свободи вибору, адже свобода вибору і є наріжним каменем усього християнства, свобода вибору, яка невідома путінській Росії. Дякую, колеги. Дякую, пане Сергій, за позицію. Хочу нагадати, що Сергій Висоцький був одним з ініціаторів нашого першого подання і послання до Вселенського Патріарха, і він підняв надзвичайно важливе питання: як ми могли дійти до того, що в Україні погрожують тим священикам, які планують долучитися до української помісної автокефальної церкви? Це важко уявити в будь-якій цивілізованій державі, щоб погрожували священикам за їхнє бажання бути в українській церкві. Тому я цілковито підтримую цю позицію, і я впевнений, що правоохоронні органи дадуть захист тим священикам, які і за душею, і за покликанням підтримують українську православну автокефальну церкву. Колеги, теж хочу зробити повідомлення, що, коли ми голосували за притягнення до кримінальної відповідальності Березкіна, не спрацювала картка Степана Барни. І я зараз повідомляю про це публічно, що він голосував "за", просто в Барни не спрацювала картка. І, колеги, провівши переговори з головою аграрного комітету, він звернувся з проханням перенести весь блок аграрних питань. Це дуже прикро і боляче, але ми розуміємо, що можемо поставити під ризик кожне з цих питань, а поміж них і питання, які важливі для євроінтеграції. І я думаю, ні в кого в залі не буде заперечень, щоб ми блок перенесли на інший день. тим, разом з тим, колеги, я повідомляю, сьогодні о 16 годині в нас стоять питання декомунізації: перейменування областей Кіровоградської і Дніпропетровської. Я твердо впевнений, що усі фракції відставлять будь-які політичні розбіжності, і ми зможемо об'єднатися навколо цих питань. Я, колеги, щиро вам говорю, я не впевнений, коли ще буде така змога, ми вже третій тиждень, як я наголошував, порядку денному до них не доходимо. Я прошу провести дебати всередині фракцій і підтримати після обіду питання декомунізації. Зараз в нас наступне. Після блоку аграрної політики стоїть проект Закону про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо передачі, припинення або тимчасового зупинення повноважень органів державного архітектурно-будівельного контролю) (7266-1). І я, колеги, першим ставлю на голосування пропозицію розгляду його за скороченою процедурою. Хто підтримує скорочену процедуру, прошу проголосувати. Голосуємо. Рішення не прийнято. Переходимо до повної процедури розгляду. І, таким чином, колеги, ми розпочинаємо розгляд проекту Закону 7266-1. І я запрошую до доповіді народного депутата України Кривошею Геннадія Григоровича. Пане Геннадій, запрошую вас до доповіді, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Геннадій Кривошея, фракція "Народного фронту". Я зареєстрував законопроект про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо передачі, припинення або тимчасового зупинення повноважень органів державного архітектурно-будівельного контролю). Із обґрунтування необхідності прийняття акта я хотів би нагадати, що 9 квітня 2015 року відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства" відбувається процес децентралізації системи державного управління та передачі повноважень від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, до виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю в сільських, селищних та міських рад. Проте, виходячи з аналізу за останніх декілька років, ми можемо зробити висновок, що не всі новостворені органи державного архітектурно-будівельного контролю належним чином надають відповідні адміністративні послуги у сфері будівництва, здійснюють заходи державного архітектурно-будівельного контролю, що зумовлює виникнення самочинних будівництв, конфліктних ситуацій, і, зокрема, досить великої кількості скарг громадян, а також суб'єктів господарювання. Якщо ми візьмемо на момент реєстрації даного законопроекту, то за даними тієї ж архітектурно-будівельної інспекції державної на даний час… на той час на повноваження отримало вже 87 виконавчих органів.

Однак за результатами здійснення заходів, які проводились Державною архітектурно-будівельною інспекцією, ще починаючи з вересня 2015 року,

повноважень державною архітектурно-будівельного контролю на території сільських, селищних та міських рад. Ці повноваження до кінця не відповідають вимогам того законодавства, яке було проголосовано нами тут в парламенті в розрізі децентралізації, і суттєво порушують правила забудови певних територій. За результатами відповідних перевірок виявлено щонайменше на початок 2018 року близько ста порушень, по яким видано 72 приписи. І найстрашніше, це той факт, що приписи саме для усунення порушень, найстрашніше те, що тільки 4 місцеві органи самоврядування прийняли відповідні рішення для того, щоб усунути ті недоліки. Інші органи, на жаль, не досить об'єктивно, відповідально підійшли до своєї роботи. дані зауваження залишились осторонь і фактично проблеми ті і порушення закону, які стосуються саме регулювання містобудівної діяльності в тих чи інших органах місцевого самоврядування, і залишились фактично невиконаними. Про що це свідчить? По-перше, це свідчить про низький рівень фахових спеціалістів на місцях, це в дійсності є великою проблемою. Це було не враховано в тому числі і мною як законодавцем, коли ми голосували за даний законопроект. Однак я розумію, що цю проблематику потрібно врегульовувати врегульовувати і потрібно наводити лад, в тому числі щоб це не призводило до так званих можливих корупційних ризиків, зокрема які стосуються місцевих органів державних архітектурно-будівельних інспекцій. Відповідно до частини першої статті 2 Закону України про місцеве самоврядування місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади, жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селищ та міст самостійно або під під відповідальність органів, посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України. Однак, як ми бачимо, як засвідчує практика про внесення змін до даного законопроекту, що стосуються саме децентралізації, деякі новостворені органи на сьогоднішній день не здатні, а деякі взагалі навіть і не хочуть виконувати дані повноваження у сфері містобудівної діяльності та архітектурно-будівельного контролю. Тому за моєю пропозицією, а мій, до речі, законопроект є альтернативним, автор основного законопроекту зняв свій закон з розгляду, тому і виникла необхідність передбачити саме правові механізми тимчасового зупинення повноважень

Також у зв'язку з тривалим процесом децентралізації повноважень у сфері архбудконтролю існує необхідність саме врегулювання процедури та терміну розгляду заяв щодо створення спільної комісії передачі відповідної документації та вирішення питань пов'язаних з утворенням та функціонуванням органу архітектурно-будівельного контролю. Під кінець хотів би додати, що за останніх півроку були зроблені суттєві зміни з боку Державної архітектурно-будівельної інспекції для того, щоб в першу чергу закцентувати увагу на на тих можливих і фактичних корупційних проявах, які на сьогоднішній день, на жаль, ще в залишках десь є на місцях, працює так званий Інтернет-портал "Прозора ДАБІ", на якій чітко висвітлюються всі необхідні матеріали, всі документи, які подані суб'єктами господарювання. На сьогоднішній день саме порядні забудовники можуть відслідковувати процедуру подачі, відмови, зауваження – все в електронному вигляді, що в свою чергу якраз припиняє оцей, максимально звужує контакт бізнесу з Державною архітектурно-будівельною інспекцією. Однак на місцях, на жаль, в деяких регіонах ще є корупційні прояви. І тому, я думаю, якщо ми проголосуємо даний законопроект у першому читанні, про що я хотів би наголосити, це була вимога і представників фракції "Самопоміч", ми дамо певний дамо певний поштовх і зможемо показати всім, що ми продовжуємо і маємо підвести риску вже під… фактично закінчити процедуру можливої корумпованої системи десь на місцях саме у сфері містобудівної діяльності. Під кінець хотів би сказати, що, в принципі, даний законопроект був частково підтриманий і Асоціацією міст України з одним зауваженням, про яке я тільки що сказав, яке ми плануємо врахувати саме до другого читання. Тому велике прохання: всіх депутатів зібратися в залі і проголосувати даний законопроект у першому читанні. Дякую. Кривошея, шановний колего. Друзі, я прошу записатися на запитання до доповідача законопроекту. Ми йдемо по повній процедурі і зараз маємо 3 хвилини на питання-відповіді до пана Геннадія.

Шановні колеги, цей законопроект він завершує законодавче забезпечення реформ архітектурно-будівельної інспекції, реформ органів ДАБІ, і не можна не вітати сьогодні ті зусилля, які сьогодні докладаються щодо наведення ладу в дозвільній документації в будівництві. І тут я хотів би, щоб ми почули зараз змістовну доповідь, і була відповідь на питання, от яким саме автор законопроекту бачить вплив цього закону на те наведення ладу, на боротьбу с корупційними ризиками, які… На превеликий жаль, на місцях ще є ми свідками таких ризиків. От, яким чином, як цей законопроект буде впливати на зменшення таких ризиків і на наведення ладу, на ті зусилля, підтримати ті зусилля, які ми маємо сьогодні на центральному рівні Державної архітектурно-будівельної інспекції? Дякую. Дякую. Ну, по-перше, я вже сказав про ті можливі корупційні ризики, які на сьогоднішній день існують на місцях. В дійсності ми не врахували цю проблематику при голосуванні ще в 15-му році і проблема заключається в тому, що принаймні я як народний депутат на сьогоднішній день не можу… Вірніше, скажімо так, я можу звернутися до Державної архітектурно-будівельної інспекції і кожен з вас може звернутися. Однак на сьогоднішній день архітектурно-будівельна інспекція навіть не має повноважень для того, щоб перевірити чи припинити незаконно виданий той чи інший документ дозвільного характеру, який видається на місцях. Це є досить великою проблемою, тому що на сьогоднішній день є такі моменти, коли такі документи на місцях видаються і вони не відповідають ні генеральному плану. А є такі такі міста, які навіть на сьогоднішній день, на жаль, поки не мають затверджених генеральних планів. Тобто фактично іде, є чітке порушення взагалі Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". Тому я знову ж таки на цей факт і на цю саме проблематику акцентую в даному законопроекті. Я вважаю, що Державна архітектурно-будівельна інспекція, яка сьогодні впровадила прозору ДАБІ і досить активно ініціює це на рівні місцевих органів я знаю, що досить велика кількість міст уже приєднується, але є такі міста, наприклад, які не хочуть приєднуватися до цієї проблематики. Тому що фактично це досить серйозно унеможливлює там певні корупційні складові. Разом з тим, ще є ситуація, коли ті чи інші міські і місцеві органи влади взагалі відмовляються брати на себе ці повноваження… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Наступне запитання, будь ласка, Остап Єднак, прошу. Шановний пане доповідач, я особисто ніколи не стикався з Державною архітектурно-будівельною інспекцією безпосередньо. Але по інформації засобів масової інформації є думки, що це доволі така неефективна, корумпована структура. І, наскільки я розумію, у нас в концепції реформи децентралізації влади йдеться про те, щоб делегувати ці повноваження на місця. Але, якщо місцевий орган, орган місцевого самоврядування чи не може, чи не має спроможності, то чи не повинен він якраз визначати або делегувати ці повноваженням чи більш спроможним громадам, чи обласним центрам, де така експертна спроможність, зокрема, є? Що цей закон передбачає? Чи передбачає він, що органи місцевого самоврядування мають це визначати? І друге питання. нагляд за законністю у нас зараз, в принципі, відсутній в об'єднаних територіальних громадах як прогалина в законодавстві. Ми хочемо це на ДАБІ повісити чи в чому тут взагалі концепція? Поясніть, будь ласка, по вашому законопроекту. Дякую. по-перше, виходячи з того, що ви сказали, на сьогоднішній день місцеві органи влади вже мають такі повноваження. Тобто сьогодні вони повністю своїми рішеннями сесій можуть створювати відповідні місцеві органи, готувати спеціалістів, проходити відповідну підготовку даних кадрів у Державній архітектурно-будівельній інспекції і починати працювати. Тобто, в принципі, більшість із них працює. Однак є такі, і досить немалі міста, які на сьогоднішній день взагалі відмовляються від цих повноважень. На це є декілька причин. По-перше, відсутність там кваліфікованих кадрів, інше – вони розуміють можливу корумповану складову, яка на сьогодні є там в інших сусідніх містах там чи районах, і тому їх, можливо, це і лякає. Однак, коли ми в 15-му році голосували Закон стосовно децентралізації, ми не врахували той момент, що коли в тому чи іншому місці не створюється даний орган, то центральний орган Державної архітектурно-будівельної інспекції на сьогодні не може виконувати їхні функції. Тобто питання, які стосуються звичайного, наприклад, СС1 (це звичайні будиночки і хатки), люди не можуть звернутися, якщо у них не працює цей місцевий орган, вони не можуть звернутися… 30 секунд завершити. другої проблеми, про яку ви сказали, то в дійсності є така проблема, ми обговорювали її на зустрічі з Асоціацією міст, тому я і запропонував проголосувати в першому читанні для того, щоб ті зауваження, які є, ми могли врахувати до другого читання. Дякую. Дякую. Дякуємо вам, шановний пане Геннадію. Повертайтеся на ваше робоче місце, будь ласка. І я запрошую для співдоповіді першого заступника голови Комітету з питань будівництва Андрієвського Дмитра. Прошу, пане Дмитре, вас до слова.

Шановні колеги, на ваш розгляд виноситься законопроект про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо передачі, припинення або тимчасового припинення повноважень органів архітектурно-будівельного контролю), законопроект номер 7266-1, внесений народним депутатом України Кривошеєю Геннадієм Григоровичем. Метою проекту є розроблення правового механізму передачі, припинення та тимчасового зупинення повноважень виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад. Довідково хочу сказати, що в період з 1 вересня 2015 року по 1 жовтня 2018 року до виконання повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю приступило біля 100 органів місцевого самоврядування, з них 21 орган місцевого самоврядування які є адміністративними центрами областей. На сьогоднішній день п'ять органів місцевого самоврядування поінформували про недоцільність утворення власних органів держархбудконтролю, це представники територіальних громад міст Полтава, Бердянськ, Яремче та селище міського типу Близнюки. Також є звернення деяких органів місцевого самоврядування щодо припинення вже наданих повноважень. За інформацією Держархбудінспекції, зафіксовано високий показник порушень місцевими органами державного архітектурно-будівельного контролю під час здійснення ними своєї діяльності. Це насамперед зумовлено проблемою обмеженого кадрового кадрового ресурсу у відповідних регіонах. Періодично виникають ситуації, коли в місцевому органі архітектурно-будівельного контролю внаслідок чи звільнення, чи затримання за корупцію, на превеликий жаль, такі випадки непоодинокі. Положення Закону 7266-1 передбачає механізми: передача повноважень; припинення повноважень здійснюється виключно на підставі заяви відповідного органу місцевого самоврядування; тимчасове зупинення повноважень відбувається на підставі також заяви органу місцевого самоврядування. У разі припинення або тимчасового зупинення повноважень відповідних територіальних органів такі повноваження здійснює Державна Беручи до уваги звернення органів місцевого самоврядування, за результатами повторного розгляду на комітеті та обговорення, комітет прийняв рішення проект Закону про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо передачі, припинення та тимчасового зупинення повноважень органів Державного архітектурного будівельного контролю) результатами його розгляду в першому читанні прийняти за основу за виключенням абзацу 16, 19, 24 підпункту 1 пункту 2 частини шостої та частини 8 статті 41. Цим пунктом, я хочу наголосити, шановні колеги, передбачалася процедура тимчасового зупинення повноважень органів місцевого самоврядування щодо здійснення ними повноважень архітектурно-будівельного контролю за поданням головного інспектора будівельного нагляду, що, на думку органів місцевого самоврядування, ставить загрозу та втручання в їх повноваження. Таким чином, за умови виключення цього пункту законопроект передбачає припинення повноважень місцевого органу архбудконтролю лише за рішенням місцевого органу самоврядування, який звернувся за відповідними повноваженнями. Законопроект в запропонованій редакції підтримується також Асоціацією міст України, з якою ми провели серйозні і ґрунтовні консультації. Проект Постанови Верховної Ради України з цього питання додається. Отже, шановні колеги, прошу підтримати законопроект 7266-1 в редакції комітету та прийняти його у першому читанні за основу з урахуванням пропозиції, яку я озвучив під стенограму. Ще раз хочу, шановні колеги, звернути вашу увагу на те, що нам сьогодні вкрай важливо скасувати отой правовий вакуум, який, на превеликий жаль, утворюється, коли новоутворені органи, органи, які створили органи місцевого самоврядування, не спроможні або не мають бажання виконувати відповідні повноваження. Якщо сьогодні на рівні держави є таке звернення, то органи Центральної архітектурно-будівельної інспекції, ДАБІ України, не може виконати повноваження на відповідних територіях. І як наслідок люди обмежені у своїх правах: вони не можуть і отримати і отримати дозвіл на будівництво за категорією, наприклад, СС-1, ні ввести приватні будинки в експлуатацію, оскільки органи державної відповідної будівельної інспекції на цій території не працюють. Я впевнений, що депутати Верховної Ради втрутяться в таку ситуацію, підтримаємо цей законопроект в першому читанні. Дякую за увагу. Дякую. Колеги, прошу записатися на запитання до пана Андрієвського.

Я прошу пані Остріковій увімкнути мікрофон. Прошу.

щодо отримання тих чи інших дозволів чи введень в експлуатацію. Зокрема я маю на увазі платформу електронну "Прозора Державна архітектурна будівельна інспекція", і ми це бачимо на рівні центрального органу виконавчої влади. Зараз в законопроекті згадуються ДАБІ, які відносяться до органів місцевого самоврядування. В мене таке питання: чи вони впроваджують так само цю платформу? Чи там також оця корупція буде подолана через прозору систему, де можна відслідкувати, де твої документи і хто саме їх блокує? Дякую. Дякую, пані Тетяна, за запитання. Дійсно, цей законопроект, він завершує законодавче забезпечення і реформування органів Державної архітектурно-будівельної інспекції. Дійсно, вже протягом місяця працює надзвичайно потужна система "Прозора ДАБІ", яка дає можливість в режимі реального часу відслідковувати проходження документів і, на погляд і архітектурно-будівельної інспекції, і розробників цієї платформи, значно зменшує корупційні ризики. Сьогодні ведеться робота для того, щоб якраз новоутворені органи теж долучалися до цієї системи. Під головуванням віце-прем'єр-міністра України Геннадія Георгійовича Зубка була проведена відповідна нарада. І в кінці року якраз будуть підведені підсумки для того, щоб подивитися, які саме новоутворені органи приєдналися до цієї системи. Я впевнений, що прийняття закону, який ми сьогодні з вами розглядаємо, дасть можливість отримати додаткові важелі по боротьбі з корупційними ризиками, які, на превеликий жаль, ще є на місцях. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Знаєте, по-перше, ми будемо голосувати за цей закон, тому що в ньому багато позитивів. Але, на превеликий жаль, з нього забирається, на мою думку, основний позитив. І от якраз хотів би до вас звернутися з цього приводу. Департаменти архітектурно-будівельного контролю на місцях є тотально корупційними. Я буду говорити як київський мажоритарник, і я стверджую зараз, тут в парламенті вкотре стверджую, що ДАБК Київської міської державної адміністрації є тотальним розсадником корупції. Абсолютно нічого не робиться. На звернення народних депутатів немає жодної реакції. Інспекції не проводяться, приписи не виписуються, жодної реакції на звернення громадян немає, кришуються забудовники. Так от, ви пропонуєте, комітет пропонує прибрати з першої редакції цього законопроекту, правильно, прибрати можливість забирати у ДАБК її повноваження, якщо вони не виконують свої функції, примусово забирати. Ви пропонуєте це прибрати. Так от, у мене питання до вас як до голови комітету: якщо ви забираєте це з цього законопроекту,

створити можливості, щоб можна було навести лад з місцевими цими ДАБК, департаментами архітектурно-будівельного контролю. Бо зараз такого законного механізму в природі не існує. Дякую. Дякую за запитання, пане Юрію. Дякую вам за вашу принципову позицію, яку ви постійно маєте по боротьбі з корупційними явищами, які, на превеликий жаль, ще сьогодні мають місце. Хотів би сказати, що повноваження по боротьбі з корупцією покладені в першу чергу на правоохоронні органи, завдання депутатів - створити таке законодавство, яке буде зменшувати зменшувати і унеможливлювати відповідні корупційні явища у законодавстві, регулюванням якими ми саме і займаємося. Це перше. Друге. Звичайно, ми виходили з того, що нам треба врахувати максимально позицію органів місцевого самоврядування. Ми розраховуємо і дивимося на органи місцевого самоврядування як на наших надійних партнерів і по впровадженню реформ архітектурно-будівельної галузі, і поліпшення, і спрощення надання відповідних дозволів. Тому, якраз виходячи з цієї думки, і було прийнято рішення врахувати позицію Асоціації міст України, врахувати… …врахувати позицію органів місцевого самоврядування, дати їм можливість приєднатися до системи "Прозора ДАБІ". Я вже відповідав на запитання і інформував про те, що ця система фактично фактично унеможливлює будь-які маніпуляції з дозвільною документацією, дозволяючи в режимі реального часу відслідковувати проходження того чи іншого документу, отримувати відповідні дозволи та отримувати відповідні документи. Тому ще раз хочу сказати, я дякую за порозуміння, дякую за підтримку. Ми розраховуємо на наших колег з органів місцевого самоврядування, як на наших партнерів, в першу чергу. Дякую. Дякую вам. Прошу повертатися на ваше робоче місце. Шановні колеги, я прошу, будь ласка, зараз записатися на обговорення цього законопроекту від депутатських груп і фракцій. І у нас присутні представники профільного відомства урядового, я думаю, що після обговорення ми надамо слово, ніхто не буде заперечувати для того, щоб долучитися до дискусії щодо законопроекту. Пане Олексію, ми вам дамо слово після дебатів, які відбудуться між фракціями і депутатами. Будь ласка, шановні колеги, я надаю слово Альоні Бабак, яка представить позицію фракції "Самопоміч". Шановні народні депутати, шановні українці! Давайте почнемо трохи з історії, коли розпочався процес децентралізації повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю, власне, у вересні 2015 року. Ми всі з вами говорили, як прекрасно, що відбувається фактично перенос адміністративних функцій на рівень громади для наближення всього переліку функцій, які необхідні громадянам на місцевому рівні, власне, саме до них в їх громадах. І ми дозволили кожному органу місцевого самоврядування з чисельністю від 50 тисяч осіб створити у себе орган архітектурно-будівельного контролю для того, щоб приймати від людей заявки на початок будівництва, вводити об'єкти в експлуатацію. Зараз ми говоримо про те, що місцеві князькі узурпували владу, виставляють скажені суми, не виконують свої… за те, щоб ці документи реєструвати. Що вони сьогодні не реагують на звернення людей, і що нам треба дати можливість фактично тепер цим органам місцевого самоврядування за власним бажанням писати заяву і казати6 ми відмовляємось від делегованих повноважень. Шановні колеги, по-перше, це буде прецедент, прецедент в українському праві, коли делеговане повноваження в одноосібному порядку громадою передається на державний рівень. Тобто це не договірні відносини "держава і громада", це коли сам орган місцевого самоврядування скаже: я не справляюсь, заберіть назад. Скажіть, будь ласка, які ще делеговані повноваження є в українського місцевого самоврядування від держави? Це медицина, це освіта. Що ми робимо тоді? Ми відкриваємо ящик Пандори і кажемо, що тепер почнеться ситуація, що село, селище, ОТГ почне говорити, що вона не справляється з обов'язками, у неї спеціалістів немає, інфраструктури немає, віддаю делеговані повноваження назад в державу. Шановні, не можна цього робити. При всій повазі до пана Кудрявцева, який особисто, дійсно, сьогодні наражається на весь супротив корупції, яка є в системі ДАБІ, не можна гратися із законодавством, яке стосується делегування повноважень від держави на місцевий рівень, намагатися якимось чином відіграти назад через норми по ДАБІ. безумовно, змінювати процеси треба, відповідальність підвищувати треба на місцевому рівні, але не можна в такий спосіб, коли ми спочатку даємо повноваження, і в одній лише сфері – архбудконтролю – ми кажемо: а тепер громади можуть відмовлятися. Для чого це починалося? Для наближення державних функцій до громадянина. А тепер ми кажемо: не справляєтеся, то віддайте назад у державу. Тому "Об'єднання "Самопоміч" вважає, що не можна руйнувати систему делегованих… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд завершити. БАБАК А.В. І цей закон підтримувати в цьому вигляді, в цій ідеології не можна. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, наступний виступ - пані Новак, Наталія Новак. Шановні депутати, сьогодні питання містобудування дуже важливі на всіх рівнях, як на державному, і особливо на місцевому. Ми бачимо, який сьогодні безлад відбувається в галузі будівництва, як потерпають громади. Ми бачимо, що сьогодні це вже перейшло не просто в законодавчий… відбувається в законодавчій площині, це перейшло вже в площу криміналу, в площу бійок, площу розправи з активістами, які намагаються відстояти дійсно свої права. Що стосується цього закону, я думаю, що його можна розглядати виключно як перехідний. Чому? Тому що, по-перше, не може одна і та ж галузь, так би мовити, керуватися по різних принципах: з одного боку, є контролюючий орган державної влади, з іншого боку, ті ж самі питання вирішуються на місцевому рівні. Це абсолютно юридично безграмотно і неправильно. Але враховуючи, що ми передали повноваження місцевим органам влади, то вони самі приймають рішення і вони самі себе контролюють контролюють – це також невірно. Сьогодні багато з них не впоралося з цим питанням. І, дійсно, не маючи можливості сьогодні, як виключення можна передати органам центральної влади, але треба готувати новий закон, де органи... де повноваження дозвільні і повноваження контролюючі будуть розділені. Наприклад, місцева влада може приймати в експлуатацію певні об'єкти, але контролювати чи дійсно законно були прийняті ці об'єкти в експлуатацію, чи не відбувається порушень при будівництві, це повинні бути контролюючі органи центральних органів влади, а саме Державна архітектурно-будівельна інспекція. Тому я вважаю, що закон, таким, що повинен діяти довго, він може бути, працювати тільки як перехідний. І стоїть завдання підготувати новий закон, де розділити повноваження контролюючі і дозвільні для того, щоб один і той же орган не надавав дозвіл і сам же себе контролював. Тому, я думаю, можна підтримати, але виключно як перехідний закон. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановна пані Наталю. І до слова запрошується голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, який представить позицію своєї політичної групи. Прошу вас. Шановні колеги, хотів би нагадати, що рішення про початок децентралізації в Україні було прийнято Кабінетом Міністрів Арсенія Яценюка 1 квітня 14-го року. Я є палким прихильником децентралізації і вважаю, що держава повинна зробити все, щоб передати функції і наповнення наповнення бюджетів, і функції додаткових повноважень на місця. Але всі забувають про відповідальність на місцях. Так ось, я був один з тих депутатів, які сприяла для того, щоб центральні органи Держархбудінспекції передавали на місця повноваження. Місто Чернівці отримало такі повноваження. Але знаєте що? Після перевороту, який був здійснений в Чернівецькій міській раді літом цього року, коли 29 запроданців взяли на себе відповідальність ґвалтувати все місто, це перетворилося з органу репресивного... в репресивний орган. Тепер саме цікаве, останнє рішення: функції департаменту містобудування і земельних відносин на себе перебрав секретар виконкому Чернівецької міської ради. Тепер забудовник і хоче щось збудувати - не йде до міського архітектора, а йде до секретаря виконкому, який теж призначили запроданці. З процесом децентралізації - це досвід французьких наших колег, вони також вказували, - що корупція переміщується з центральних органів на місця. І бачимо, що прикрий досвід Чернівців, де був переворот здійснено, показує, що ці повноваження перетворюються на спосіб заробляння грошей, якими потім вони будуть розраховуватися на місцевих виборах. Справа депутата Ростислава Білика, який скуповував голоси в 15-му році, яких громадські організації схопили, і вона іде зараз в суді четвертий рік вже після місцевих виборів, показує, що всі ці гроші будуть іти потім для того, щоб місцеві князькі, еліти, псевдоеліти, залишки команди Фірташа на місцях обиралися знов і знов. Вважаю, що цей законопроект треба підтримувати. Фракція "Народного фронту" буде підтримувати його в першому читанні. Є зауваження наших колег, до другого читання можна доопрацювати. І врешті-решт давайте повертати функцію загального нагляду, тому що на місцях це перетворилося на вакханалію місцевого самоврядування, коли деякі місцеві органи самоуправління приймають рішення всупереч чинному законодавству. Зокрема, секретар Чернівецької міської ради в прямому ефірі сказав, що, якщо громаді треба, але це суперечить закону, то треба підтримувати громаду. Публічно, в прямому ефірі він каже, що можна порушити закон. Тому, шановні колеги, прошу вас підтримати. Фракція "Народного фронту" буде голосувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І, будь ласка, від групи "Відродження" голова цієї групи Віктор Бондар. Будь ласка, пане Вікторе. Шановні колеги, я думаю, що цей законопроект надзвичайно важливий. Бо, по суті, ми знаємо, скільки скарг відбувається на рівні місцевому від будівельників, які не можуть нормально отримати документи, які постійно ходять і мають проблеми з місцевими органами влади. По суті, децентралізацію зробили, багато повноважень передали на місця, а запобіжників, механізмів, які би дали можливість стримувати і десь бути бути комусь арбітрами по відношенню між місцевими владами, місцевими архітектурними будівельними якимись забаганками місцевих князьків і забудовниками, не побудували. Тому ми пропонуємо підтримати цей законопроект, він дасть можливість Державній архітектурно-будівельній інспекції навести порядок, мати можливість виступати в якості арбітрів і привести будівельні структури, які працюють, на ринку побудови житла і промислових об'єктів для України, в нормальні умови життєдіяльності. Ми думаємо, що цей законопроект поліпшить бізнес-клімат, поліпшить умови ведення бізнесу будівельного і дасть можливість для зростання будівельної промисловості, будівельних обсягів, дасть можливість для створення нових робочих місць і побудови нових сучасних кварталів, які дійсно будуть відповідати сучасній архітектурі і сучасним вимогам до розбудови житла і наших міст по території України. Тому закликаємо всіх підтримати цей законопроект, пропонуємо всім повернутися в зал, бо я бачу, що в залі мало людей. І ми, наша фракція будемо підтримувати цей законопроект у першому читанні, а до другого читання там є деякі правки, їх врахуємо в комітеті. І законопроект буде нормальний, життєвий і який дійсно піде на користь нашим будівельникам і будівельній промисловості. Дякую. Дякую. Шановні колеги, не всі фракції записалися на виступ. Чи ще є бажаючі? "Опозиційний блок" не мав слова, "Батьківщина", Радикальна партія Ляшка. Немає бажаючих? Ви виступали, ви виступали. Ні, будь ласка, пан Шахов представить позицію "Волі народу", прошу. Будь ласка. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, ми будемо підтримувати цей законопроект. Це вкрай важливий законопроект для нашої держави, тому що сьогодні взагалі практично нічого не будується ні для військових, ні для переселенців. Сьогодні є гроші, переповнені гроші сьогодні у всіх є районних, міських радах. Але, на жаль, віз і нині там. Цей законопроект потрібен сьогодні не тільки переселенцям, не тільки …, а тим, хто стоїть в чергах вже по 30 практично років і не отримав житла. Дякую. Ми будемо підтримувати законопроект. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Дякую. Дякую. Від фракцій немає більше бажаючих виступити. І я прошу записатися на виступи народних депутатів України. Маємо 15 хвилин на виступи народних депутатів, і потім 3 хвилини я надам Олексію Кудрявцеву, який представляє

Шевченківський район міста Києва, 223 округ міста Києва. Я зараз би хотів би якраз насамперед виступити як київський мажоритарник, який щотижня змушений реагувати на все нові, і нові, і нові звернення своїх виборців, і не тільки безпосередньо виборців з округа, а виборців, всіх киян, і не тільки киян, і зі всієї країни, на будівельну вакханалію. Але в Києві, в Києві це особлива жахлива вакханалія під проводом Віталія Володимировича Кличка і його друзів "злобудовників". Отут, з цієї трибуни тільки що звучали різні сентенції від різних осіб про… такі загальні фрази філософські про повноваження місцевого самоврядування, про те, яким щось делегували, а тепер не можуть назад повертати. Вибачте, будь ласка, ця зала має працювати на громадян України, на більшість громадян України, на людей просто чи ця зала має працювати на чиновників місцевого самоврядування, на голів департаментів архітектурно-будівельного контролю, на міських голів, на секретарів, на міських депутатів? На кого ця зала має працювати, скажіть, будь ласка? Питання риторичне, але подивимося по цьому голосуванню, як вона буде працювати. Справа в тому, що Департамент архітектурно-будівельного контролю Київської міської державної адміністрації – ще раз наголошую, я даю приклад по конкретній своїй роботі – є тотально корупційним органом. На всі звернення народного депутата перевірки реально не проводяться, інспектори на незаконні забудови не надсилаються. Мені начальник департаменту каже: "Ой, вибач, я не можу послати інспектора, бо у мене один інспектор на цілий район, він зараз зайнятий", – і так незаконна забудова триває роками, власне кажучи. Цей департамент реєструє незаконні документи. Після того, як ми їм доводимо, що вони реєструють незаконні документи, вони відмовляються місяцями їх скасовувати, хоча чітко видно по генплану, що вони незаконні. Корупція тотальна! І жодної управи взагалі на них немає, тому що вони підпорядковуються виключно Київському міському голові. Немає жодного контролюючого органу, який може на них якось вплинути. Правоохоронні органи, очевидно, закривають очі, тому що вони тут в долі в цих незаконних забудовах. Тому, безперечно, треба створити механізм, щоби центральний орган виконавчої влади – Державна архітектурно-будівельна інспекція могла мати можливість забирати у цих місцевих князьків ці їхні повноваження, якими вони зловживають і які вони не використовують для того, щоб працювати на українців, на народ, на більшість людей, на більшість суспільства, а які вони використовують виключно для прикриття будівельних схем, для прикриття незаконних забудов. І, на жаль, попри те, що в першому читанні… в першому варіанті цей законопроект мав такий механізм, його пропонують прибрати зараз у редакції комітету. Але все одно в цьому законопроекті лишаються дуже важливі нововведення, які покращують цю ситуацію. Тому я закликаю всіх, хто в цій залі працює на виборців, а не на будівельну мафію, проголосувати в першому читанні цей законопроект, щоб хоча би спробувати навести лад у цій сфері. Дякую.

Шановні колеги, надзвичайно важливий законопроект. Ми всі є прихильниками децентралізації. І децентралізація питань, які стосуються архітектурно-будівельного контролю, так само процес правильний. Але, на жаль, мусимо констатувати, що разом з децентралізацією прав і повноважень так само відбувається процес децентралізації корупції. І не реагувати на це ми не маємо права. Цей законопроект може бути тим інструментом, який дозволить наводити лад в місцях, де місцеві органи влади, на жаль, децентралізацію сприймають як вседозволеність, як право на те, щоб зловживати своїми новими повноваженнями. Підтримую тих колег, які наводили і фактичні приклади такої діяльності, і так само закликаю всіх підтримати законопроект 7266-1. Вважаю, що це дозволить як мінімум покращити ситуацію з архітектурно-будівельним контролем. Дякую всім. І прошу обов'язково підтримати цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І наш колега Левченко передає слово зараз для виступу Олександру Кодолі, будь ласка.

останні роки склалась дуже серйозна проблема і в першу чергу з порушеннями новостворених органів місцевого самоврядування, що стосується повноважень у сфері держархбудконтролю. Саме тому сьогодні назріла дуже велика потреба у ухваленні такого законопроекту, який би сприяв саме підвищенню відповідальності органів місцевої влади, це питання номер один. І саме головне – це належні організації функції державного архітектурно-будівельного контролю на місцях, протидії самочинному будівництву і так далі. Саме тому цей законопроект направлений саме на вирішення цих проблем. я закликаю всі фракції, всіх депутатів підтримати його у першому читанні. Наша фракція голосує "за". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за представлену позицію. Будь ласка, ще раз, ще раз Бабак матиме слово? Альона Бабак.

Коли від окремих виступаючих я чув про низький фаховий рівень на місцях і про великі корупційні ризики серед органів місцевого самоврядування, то це, відверто кажучи, викликає у мене дуже велике здивування. Такої корупції, як на центральному рівні, особливо в сфері державного архітектурно-будівельного контролю, на місцях не було і немає. Я пам'ятаю ті часи, коли архітектурно-будівельні інспекції працювали на обласному рівні. І я можу порівняти, принаймні у своєму виборчому окрузі і не тільки, як відбувається ця діяльність зараз, – це є небо і земля. Раніше згадувана будівельна мафія вона фізично жила в приймальнях обласних ДАБІ, зараз цього немає. Тому фракція "Самопоміч" категорично проти повноваження… щодо зупинення повноважень органів місцевого самоврядування в сфері архбудконтролю за поданням так званих головних інспекторів. Хочу вам, до речі, сказати, що практика говорить, що оскаржити ці приписи головних інспекторів на сьогоднішній день є неможливо. Тому це закінчиться тим, що приписи будуть клепатися, органи місцевого самоврядування будуть ставитися в певну позицію, і якщо вони будуть непідконтрольні, то просто будуть їх припиняти. Тому стосовно тої норми ми категорично проти. Стосовно інших норм. По великому рахунку, вони не мають жодного змістовного навантаження. Фактично сенс як такий цей закон втрачає. Тому наголошую: "Самопоміч" завжди підтримувала місцеве самоврядування, децентралізацію. І цей законопроект – це є один з елементів згортання децентралізації тепер в сфері архбудконтролю. Ми вже пройшли, на превеликий жаль, у значній мірі згортання бюджетної децентралізації при прийняті бюджетів, коли переклали на місцеве самоврядування значну частину видатків. Тільки цього року освітня і медична субвенція недофінансована є на 20 відсотків. Тому я закликаю колег депутатів припинити це повзуче згортання децентралізації, зокрема в сфері архітектурно-будівельного контролю. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І пан Кодола вже мав слово. Максим Бурбак, прошу вам. Будь ласка, прошу. Шановні колеги, я теж палкий прихильник децентралізації, і вважаю, що держава повинна зробити все для того, щоб додаткові повноваження, бюджетна децентралізація – все було передано на місця. Але це, вважаю, що прикро говорити про те, що на місцях немає корупції, особливо в органах архбудінспекції. Я вам кажу про приклад не Львова, а приклад Чернівців, де залишки групи Фірташа узурпували владу, ґвалтують місто і роблять все для того, щоб гроші тепер йшли їм в кишені для організації майбутніх виборів. Давайте говорити відверто і правдиво. Так, децентралізацію треба продовжувати, але повинна бути і відповідальність. Я в своєму виступі говорив, що нам треба повернутися до питання щодо поновлення функцій загального державного контролю, хто буде контролювати випадки анархії при прийнятті рішень місцевими органами самоврядування. Зараз цього немає, і вони роблять все, що їм заманеться, по Україні йде "меропад", я би так назвав, що в Чернівцях сталося, що сталося в Миколаєві, добре, там, що хоч через суд відновили. Але, шановні колеги, суть законопроекту полягає в тому, щоб не забирати повноваження, а на час перевірок мати повноваження центральним органам виконавчої влади перевіряти їх бездіяльність або злочинну діяльність, тому що, ще раз хочу посилатися на приклад Чернівців, це все перетвориться на банальне здирання коштів забудовників, і всі про це в містах знають. І, може, у Львові трохи по-іншому, нам так не повезло. Тому, шановні колеги, закликаю всіх депутатів повернутися до сесійного залу і проголосувати цей законопроект за основу, а якщо ви хочете якісь запобіжники мати, будь ласка, між першим і другим читанням можете їх вставити. Дякую. Дякую. Абсолютно справедливо закликав нас колега Бурбак повертатись до сесійної зали, тому що за кілька хвилин відбудеться голосування, ще у нас два виступи залишається. Просимо колег повертатися для голосування. Будь ласка, пан Вознюк, народний депутат, вам слово. далі народний депутат Новак. Ви берете? Народний депутат Новак вже мала слово. Народний депутат Марченко. Так, народний депутат Мепарішвілі. Зараз, хвилиночку. Народний депутат Марченко, потім – Мепарішвілі, і на цьому завершується обговорення від депутатів. Просимо, Марченко. Будь ласка, пану Марченку мікрофон Народний депутат Марченко, місто Біла Церква. Я прошу передати слово Альоні Бабак. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, прошу увімкнути мікрофон. Шановні колеги, хочеться звернути увагу всіх, хто виступав сьогодні і говорив про ключову проблему того, що на місцевому рівні органи, які були створені органами місцевого самоврядування, виконують функцію державного архбудконтролю, що вони є корупційними. Друзі, але їх призначає місцеве самоврядування, яке ми, українці, призначаємо. То давайте будемо більш відповідально голосувати за тих, хто призначає на місцевому рівні людей, які нам не надають які нам потрібні, і послуг. А не говорити про те, що ми будемо державі віддавати ті повноваження, які були надані для наближення послуги до людини. На центральному рівні сьогодні ведеться серйозна боротьба з корупцією. І я сказала, що пан Кудрявцев є людиною, яка сьогодні послідовно впроваджує цю політику в життя. Але не можна гратися з делегованими повноваженнями. Вони повинні виконуватись на місцевому рівні для людини. Давайте обирати тих, хто призначає корупціонерів… чи не призначати, і тоді боротися таким чином з корупцією. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, останній виступ від народних депутатів України. Народний депутат Мепарішвілі.

Прошу увімкнути мікрофон, з трибуни буде виступ. 13:41:54 ФЕДОРУК М.Т. Шановні народні депутати, шановні колеги із "Самопомочі". Я думаю, що ви мене не звинуватите в тому, що я не підтримую місцеве самоврядування і не підтримую питання децентралізації. Але ситуація, що сьогодні складається, практика, яка в нас є, в нашій державі, щодо розширення прав, можливостей органів місцевого самоврядування вступає в протиріччя з відповідальністю і з тим, що деяка частина наших колег на місцях зловживають питаннями децентралізації і приймають рішення, які повністю протирічать здоровому глузду і протирічать елементарній логіці. Наприклад, мій колега Максим Бурбак приводив приклади Чернівців, коли міська рада, виконком міської ради приймає рішення і позбавляє архітекторів питання видачі містобудівних умов і обмежень. І приймається рішення щодо, керуючим справами виконкому, який видає ці містобудівні умови і обмеження без плану детального планування, з порушенням всіх норм і приписів законів і всіх рішень, які ми тут приймаємо. Тому цей законопроект, який не є однозначним, я вважаю, потрібно прийняти в першому читанні підготувати його, внести деякі відповідні корегування, з тим, щоби питання контролю за рішеннями органів місцевого самоврядування також були. В жодній країні нема такого, щоб орган місцевого самоврядування прийняв рішення, яке протирічить закону, і його не можна було відкоригувати або відмінити. Питання щодо продовження змін до Конституції, введення інституту префектів і контролю за рішеннями органів місцевого самоврядування є на часі, і потрібно нам це питання вирішувати в парламенті. Пропоную цей законопроект прийняти в першому читанні. Дякую. Дякую. Мав бути ще виступ пані Новак. Вона передає Левченкові. Але одну хвилину, бо вже час фактично вичерпаний. Одна хвилина – Левченко. І потім заключне слово – Кривошея і Андрієвський. Будь ласка, пане Юрій. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. За наслідками деякого тут обговорення і деяких заяв деяких народних депутатів я хотів би вкотре наголосити: народні депутати мають працювати на інтереси більшості суспільства, більшості українців, а не одного відсотку чиновницького класу, керівників департаментів, місцевих депутатів, міських голів і так далі. Станом на сьогодні немає жодного реального, наголошую, реального законодавчого механізму, щоб розібратися з неправомірними діями місцевих департаментів архітектурно-будівельного контролю, немає такого механізму. Цей закон хоча би пропонує рухатись в цю сторону, щоб хоча би якось цей механізм хоч колись з'явився. Якщо у когось є питання щодо оскарження, то, як як ви завжди й казали, ви ж проштовхували ці зміни, коли ви прибирали загальний нагляд, прокуратури, ідіть в суд, ідіть в суд, який ви такий чесний зробили, і оскаржуйте там рішення ДАБІ. Але механізм контролю над місцевими ДАБК має бути створений. Отже, колеги, виступи, обговорення завершено. Я запрошую до заключного слова спочатку доповідача Кривошею Геннадія Григоровича, а потім – Андрієвського. Хто буде першим виступати з вас, колеги? Кривошея? Андрієвський? З місця Кривошея. Включіть з місця, будь ласка, мікрофон. Потім – Андрієвський. Дякую. Геннадій Кривошея фракція "Народного фронту". По-перше, я хотів би подякувати всім депутатам, які зараз є в залі і які зараз підходять для того, щоб проголосувати за цей законопроект. І друге. Я хотів би ще закцентувати увагу на ті зауваження, які були з боку членів фракції "Самопоміч". Ми говорили про це й з Асоціацією міст. І ще раз, ми говорили про те, що ми врахуємо це їхнє зауваження до другого читання. Тому велике прохання підтримати даний законопроект і проголосувати в першому читанні. Дякую. Дякую вам. Колеги, через 3-4 хвилини відбудеться голосування. Я прошу всіх голів фракцій запросити депутатів в зал, 3-4 хвилини - і буде голосування. І прошу Секретаріат Верховної Ради повідомити депутатів. Зараз для заключного слова я запрошую першого заступника голови Комітету з питань будівництва, містобудування і ЖКГ Андрієвського Дмитра Йосиповича. Будь ласка, пане Дмитро. Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги, під час обговорення цього дуже важливого законопроекту було багато цікавих думок, і я впевнений, що до другого читання більшість з них ми зможемо врахувати. Я хотів би відповісти на ті закиди щодо згортання повноважень органів місцевого самоврядування, відповісти чітко, що у своїй доповіді була зачитана під стенограму норма, яка передбачає припинення, призупинення повноважень виключно за зверненнями органів місцевого самоврядування. Я ще раз хочу сказати, що більшість пропозицій, які лунали, ми будемо намагатися максимально враховувати. Ми розглядаємо представників органів місцевого самоврядування, мерів міст як наших партнерів, і мета цього закону - допомогти їм навести лад у надзвичайно важливій справі: підтримати будівельну галузь, спростити максимально надання відповідних дозволів, при цьому побороти максимально корупційні явища. Шановні колеги, я впевнений, що ми підтримаємо цей законопроект. Андрій Володимирович, я просив би, якщо можливість є, дати слово центральним органам виконавчої влади від уряду, щоб виступив пан Кудрявцев. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, я дам вам слово для виступу. Секундочку! Колеги, ще не всі є в залі. Голови фракцій, будь ласка, запросіть, подивіться, щоб ми не провалили закон. І заключний виступ – Кудрявцев Олексій Віталійович, голова Державної архітектурно-будівельної інспекції, до 3 хвилин. Прошу включити мікрофон. Дякую, пане головуючий. Доброго дня, шановні колеги! Перш за все, я хотів подякувати за ті добрі слова, що я зараз почув. І, дійсно, Держбудінспекція рухається в тому напрямку, які були започатковані ще чотири роки назад, попереднім урядом Арсенія Петровича, а також Володимира Борисовича. І всі ті інновації, всі ті нововведення, які започатковані, ми сьогодні всі підтримуємо, ми дійсно сьогодні на завершальному етапі. Закон 7266-1 перш за все направлений на завершення реформи децентралізації системи держбудконтролю. І я хочу наголосити, що ніхто не забирає ніякі повноваження по приписах інспекторів або з якихось інших причин. Головне сьогодні - якість цих послуг, які ми надаємо. І якщо з деяких причин або з якихось незрозумілих мотивів новоутворені органи не можуть виконувати ці функції, то тільки за згодою громади або новоутвореного органу ці функції передаються в центральний орган виконавчої влади. Хочу відзначити, що Держбудінспеція розпочала реформування галузі ще 4 роки назад. Зокрема, ми реформували дозвільну систему, перевели всі адміністративні послуги в електронний формат, максимально відкрили інформацію про перевірки та розгляд дозвільних документів. І сьогодні всі ініціативи, підтримані урядом та Верховною Радою, мають результат, і я почув від вас також, що ви це відчуваєте. З одного боку, ми відчуваємо підтримку також і з боку бізнес-середовища, а, з іншого боку, на жаль, сьогодні відбувається шалений тиск особисто на мене як на голову Держбудінспекції. Все це говорить, що ми на правильному шляху, і на цьому шляху ми не зупинимося, бо реформи, які ми запровадили, вони, дійсно, направлені на те, щоб будівельна галузь рухала нашу крану вперед. Тому, звертаючись до народних депутатів, прошу підтримати Закон 7266 і сприяти підключенню новоутворених органів до нашої нової системи "Прозора ДАБІ". А також, шановні народні депутати, прошу вас підтримати мене в завершенні реформування всієї системи держбудконтролю. Дякую. Дякую вам, колеги. Обговорення завершене, переходимо до прийняття рішення. Прошу всіх зайняти робочі місця. Колеги, подивіться, щойно вийшло двоє депутатів в кулуари, покличте їх. Прошу займати робочі місця, колеги, з лож урядових, гостьових прошу повернутися в зал. І переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо передачі, припинення або тимчасового зупинення повноважень органів державного архітектурно-будівельного контролю) (№ 7266-1) за основу з урахуванням пропозицій комітету. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати! Голосуємо. Голосуємо.

Рішення прийнято. Шановні колеги, я хочу ще раз дуже відповідально всім повідомити: в нас о 16 годині стоять питання, які стосуються завершення декомунізації, зокрема проект Закону про внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Кіровоградської області. Також нам ще залишився борг, ми не перейменували Кіровоградський район, і також перейменування Дніпропетровської області. змін до Конституції, воно має спеціальний розгляд, до години. І ми встигаємо з четвертої до шостої пройти обидва ці питання змін до Конституції, а також перейменування району Кіровоградського на Кропивницький район. Тому я звертаюсь до всіх фракцій, до всіх проукраїнських сил о 16 годині бути в залі, відставити і відкласти всі політичні протиріччя, бо це питання – питання національної гідності, питання національної пам'яті, яке стоїть поза межами щоденних наших політичних суперечок. Я звертаюсь до всіх фракцій, в яких були розбіжності по інших питаннях, з 16-ї до 18-ї години бути в залі, підтримати завершення декомунізації, колеги, і я вірю, я переконаний, що український парламент сьогодні ще раз продемонструє, що це – український парламент. І я закликаю, щоби були всі доповідачі на місці о 16 годині, автори й ініціатори тих законопроектів. О 16 годині я всіх очікую в залі. Зараз згідно Регламенту Верховної Ради України я змушений закрити ранкове засідання.

перед тим, як закрити ранкове засідання, колеги, я хочу зачитати повідомлення, яке надійшло: що під час голосування за надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Березкіна Станіслава Семеновича, яке відбулося об 11:48, картка не спрацювала народного депутата Вінника, і я про це повідомляю публічно, що він голосував, його картка не спрацювала. А тепер, колеги, я оголошую ранкове пленарне засідання Верховної Ради закритим. І наголошую, що о 16 годині всі мають бути в сесійному залі Верховної Ради України для продовження нашої роботи. Дякую вам. Дякую